prvega in drugega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora! Spoštovani, obveščam vas, da je umrl gospod Miran Potrč, cenjeni poslanec Državnega zbora v petih mandatnih obdobjih, neprekinjeno od leta 1992 do leta 2011, je član več delovnih teles Državnega zbora, vodja poslanske skupine v mandatu Državnega zbora 2008-2011, pa tudi podpredsednik Državnega zbora. Prosim, da spomin nanj počastimo z minutko molka.

Naj še dolgo živi spomin nanj in njegovo delo! Hvala. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo so objavljeni na e-klopi. Vse prisotne še enkrat prav lepo pozdravljam! Prehajamo na določitevdnevnega reda 34. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 17. marca, s sklicem seje.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

prekinjeno 1.rvo točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade in sicer ministru, gospodu Boštjanu Poklukarju. Izvolite.

Spoštovana podpredsednica. Spoštovani poslanke in poslanci! V nadaljevanju vam bom na kratko predstavil predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih. S spremembami Zakona o tujcih v prvi vrsti odpravljamo administrativne ovire. Poudarjamo, da se s temi rešitvami približujemo ljudem, da delamo za njih. Spremembe prinašajo pozitivne učinke, tako za delo upravnih enot kot tudi za slovenske delodajalce in tujce. Po eni strani bodo omogočile hitrejše in enostavnejše postopke izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi na upravnih enotah, po drugi strani pa upoštevamo potrebe po zagotavljanju delovne sile iz tujine. Ravno zato poenostavljamo postopek menjave delodajalca, z večjo vlogo Zavoda za zaposlovanje, omogočamo pospešitev obravnave prošenj tujcev za izdajo enotnega dovoljenja za poklice na področju zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja. Gre za del sistemskega pristopa k zmanjševanju obremenitve upravnih enot. Proces se bo nadaljeval tudi v okviru redne novele zakona o tujcih, ki je predvidena v drugi polovici 2. Z različnimi zakonskimi rešitvami, s strateškimi dokumenti in ukrepi želimo narediti slovensko družbo odprto in bolj vključujočo, zato dajemo velik poudarek tudi integracijskim ukrepom, ki jih bomo v tem mandatu dodatno krepili. V zakonu se zavezujemo, da bomo v šestih mesecih pripravili sodobno in migracijsko strategijo s poudarkom na izvajanju v praksi in ne zgolj kot napisan dokument. Podaljšujemo tudi brezplačne tečaje slovenščine in spoznavanje slovenske družbe za vse kategorije tujcev. V zakonu ohranjamo zahtevo po znanju jezika za družinske člane in tiste, ki bi radi v Sloveniji stalno živeli, a jim z odlogom dajemo dovolj časa, da bodo lahko potrebno znanje tudi pridobili na brezplačnih tečajih. Verjamem, da smo v nujni noveli našli ravnovesje med različnimi interesi, in verjamem, da boste poslanke in poslanci predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih tudi podprli. MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici, kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Odbor je omenjeni predlog zakona obravnaval na 19. nujni seji in njenem prvem nadaljevanju, tekom katerega je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev ter predstavil bistvene rešitve predloga zakona. Mnenja so na seji predstavili tudi predstavniki zainteresirane javnosti. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim izpostavila tesno vsebinsko povezanost predloga zakona s hkrati vloženim Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter poudarila, da je treba zagotoviti medsebojno usklajenost obeh predlogov zakonov in njuno istočasno uveljavitev. Z zakonodajno-tehničnega vidika je opozorila na tehniko noveliranja, ki v posameznih členih ne zagotavlja dovolj pregledne vsebine sprememb ter v nadaljevanju zagotavlja dovolj podrobneje pripombe o posameznih členih predloga zakona z ustavnega in pravno sistemskega vidika. V razpravi so poslanci iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke med drugim dejali, da je znanje jezika temelj integracije, da bi predlog zakona moral zaostriti nadzor, ki bi moral biti sistematičen in učinkovit, da bi odprava znanja jezika pomenila dodatne nesporazume in konflikte v družbi ter da je treba omogočiti posamezniku, da se prilagodi okolju in se vključi v skupnost. Menili so, da se morajo tujci integrirati ter sprejeti jezik in kulturo ter vzpostaviti potrebo po zagotovitvi zadostnih kapacitet za izvedbo tečajev. Dejali so, da je jezik treba razumeti in ga tudi uporabljati, saj je nujno potreben za integracijo, lažjo vključitev v družbo ter za iskanje zaposlitve. Poslanka iz Poslanske skupine Levica je izrazila nasprotovanje pogoju znanja jezika v primerih podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine. Poudarila je potrebo po integracijski strategiji, integracijskih programih in sistemski ureditvi ter izrazila željo po ustrezni integracijski politiki. Poslanci iz Poslanske skupine Svoboda so povedali, da znanje jezika opolnomoči tujce in omogoča ustrezno komunikacijo v družbi. Izrazili so potrebo po brezplačnih tečajih ter upoštevanju posameznikovega dostojanstva in človekovih pravic ter menili, da je treba program in način vključevanja v družbo prilagoditi tudi tujcem. Poudarili so, da se bo pripravila strategija vključevanja tujcev, da se bo razbremenilo upravne enote ter omogočilo ustrezno prehodno obdobje za izvedbo izpitov. Dotaknili so se problema omenjenih kapacitet za opravljanje izpitov ter izpostavili potrebo po vzpostavitvi primernega integracijskega programa, ustreznih tečajev slovenskega jezika, izvedljivih izpitov ter integracijske politike. Poslanec iz Poslanske skupine Socialnih demokratov je povedal, da je država odgovorna, da tujcem in njihovim družinskim članom omogoča pogoje za integracijo. Dejal je, da država nima ustrezne integracijske politike. Zato je izrazil pričakovanje, da pristojno ministrstvo zagotovi, da bosta integracijska politika in integracijska strategija pravočasno pripravljeni ter da bo integracijska politika solidarna. Tekom razprave je predstavnik predlagatelja podal dodatna pojasnila. V nadaljevanju odbor ni sprejel sklepa, da predlog zakona ni primeren 3. TRAK: (SC) – 13.10 (nadaljevanje) za nadaljnjo obravnavo, je pa sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda in Socialnih demokratov ter vse predloge zakona. HOT: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin, kot najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolegica dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni predstavniki Vlade, poslanke in poslanci. Cilj Nove Slovenije je seveda doseči čim boljšo integracijo tujcev v slovensko družbo. Znanje jezika in poznavanje slovenske kulture mora biti pogoj za pridobitev dovoljenja za prebivanje in ob teh temeljih ne smemo in tudi ne bomo odstopali. Slovenija lahko nudi zaposlitvene priložnosti, vendar pod jasnimi pogoji, to je spoštovanje slovenskega pravnega reda, ki mora postati tudi pogoj za podaljšanje dovoljenj za prebivanje tujcev in pogoj za socialne transfere. Danes sprejemamo novo verzijo zakona, Zakona o tujcih po hitrem postopku. Pravite, da že pripravljate novo verzijo, ker gre za občutljivo tematiko, bi morali o predlaganih spremembah razpravljati široko in tak zakon sprejemati po rednem postopku. Zakon prinaša sicer nekaj ukrepov, ki bodo razbremenili upravne postopke, torej upravne enote, a v Novi Sloveniji v nasprotju s predlagatelji zakona menimo, da morajo upravne enote še naprej obvezno periodično preverjati ali tujci izpolnjujejo pogoj zadostnih sredstev za preživetje, ki so določene v skladu s sedaj veljavnim zakonom. V Novi Sloveniji trdimo, da je pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, zaradi združitve družine eden temeljev za boljšo integracijo tujcev v družbo. Tega se očitno zaveda tudi minister, vendar mu koalicija ne sledi v popolnosti. Neznanje slovenskega jezika namreč prinaša velike težave pri sporazumevanju in pri urejanju včasih zelo osebnih stvari, kot je na primer obisk pri zdravniku. Matere imajo velike težave pri vključevanju svojih otrok v šole, pa tudi na splošno v razumevanju slovenske družbe, njihovih navad in posledično vključevanje v življenje v kraju, kjer so se nastanili. Prav tako prejemamo opozorila, da imajo pridruženi člani družine prosilca brez znanja slovenskega jezika izjemno majhne možnosti poiskati si zaposlitev, posledično pa je družina obsojena na odvisnost od socialnih pomoči, kar bremeni družino samo, predvsem pa družbo, zaradi tega velikokrat prihaja do zlorab, tako poročajo iz občin. Tudi na občinah velikokrat srečujejo povratnike, ki prosijo za enkratne pomoči. Prepričani smo, da tisti tujci, ki si resnično želijo zaposlitve pri nas in ki želijo ostati v Sloveniji in želijo, da se jim pridruži tudi njihova družina, se zavedajo, da morajo se naučiti slovenskega jezika in da morajo poznati slovenske navade, družbo kot celote, pomagamo jim pri tem. Samo en dan pred glasovanjem zakona so bili sprejeti amandmaji, ki med drugim širijo možnost opravljanja izpita iz slovenskega jezika pri različnih izobraževalnih ustanovah. Vlada pa bo tista, ki bo določila kriterije in merila, merila. Sprašujemo se, kdaj bo v resnici Vlada to naredila, ko zamuja z vsemi napovedanimi reformami? Vlada bo sprejela tudi strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani EU v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije. Sprašujemo se, kaj bo v resnici v tej strategiji pisalo? Zdaj lahko samo ugibamo. Po našem mnenju gre za pomembne spremembe Zakona od tujcih, ki bi morale slediti cilju čim širše javne razprave, tako pa smo slišali že le posamezna mnenja občin, ki so kritični do vsebine, pa tudi do načina priprave tega zakona. V Novi Sloveniji menimo, da je obstoječi zakon, ki bi moral biti uveljavljen v popolnosti v aprilu, dober, zato predlaganega zakona 4. TRAK: (NB) Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Jonas Žnidaršič, izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana predsedujoča, kolegi in kolegice, gospod minister. Neizpodbitno dejstvo je, da bo priseljevanje tudi v prihodnosti naša realnost, predvsem zato, ker je ta realnost tudi nujna v luči naraščajočega deleža delovno neaktivnega prebivalstva in znatnega pomanjkanja kadrov v raznoraznih ključnih panogah. Ne gre le za popolnoma ustaljen proces, ki ga povzročajo ustaljeni migracijski tokovi, temveč gre tudi za načrtno privabljanje kadrov s strani države. Tukaj pa pravzaprav ne gre zgolj za privabljanje kadrov za opravljanje poklicev, ki so nizko plačani, temveč tudi prihod visoko izobraženega kadra. Kakorkoli pogledamo, priseljence potrebujemo, oni pa na drugi strani potrebujejo državo, ki jim zagotavlja dobre pogoje za integracijo v slovensko družbo. Zagotavljanje dobrih pogojev pa je več kot le državna ureditev, je tudi državna odgovornost. Seveda, če vabimo tujce na delo v Slovenijo, moramo tudi za vse povabljene prevzeti odgovornost na način, ki jih vključuje v zanesljiv sistem za integracijo v slovensko družbo, to zajema tudi sposobnost za integracijo in združitev njihovih družinskih članov, katerim se mora zagotoviti enakovredne pogoje za integracijo. Naše stališče je, da Republika Slovenija ni prevzela odgovornosti na prej omenjeni način, pravzaprav z velikim razočaranjem spremljamo razvoj slovenske integracijske politike. Krepitev migracij, ki se je pojavila kot posledica vojne v Siriji, je načela šibke točke evropske in slovenske integracijske politike, zgodovina pa še vedno ni odigrala učiteljske vloge in temu primerno žal do danes ni prinesla ustrezne integracijske politike. V razpravah o tem zakonu pa smo navkljub pomislekom, ki izhajajo iz abstinence integracijske politike, dobili zagotovilo od Ministrstva za notranje zadeve, da bomo primerno integracijsko strategijo in politiko dobili kmalu. Po trenutnem predlogu bo izhodiščni načrt za integracijo pripravljen v roku treh mesecev, poudarjamo pa, da od Ministrstva za notranje zadeve pričakujemo še več. Pričakujemo, da bo ministrstvo zavezo do priseljencev izpolnilo celovito. To pomeni, da bomo poleg načrta in strategije za integracijo tujcev pridobili tudi solidarno integracijsko politiko. Spoštovani gospod minister, od vas pričakujemo osebni angažma prav pri teh prizadevanjih. Brez celovitih integracijskih ukrepov, ki morajo zajemati strategijo, načrt in vse do politike, nihče od nas, ki bo izrekel podporo temu predlogu zakona ali pa kateremukoli, ki zasleduje podobne cilje, ne more pričakovati, da bodo ti ukrepi pozitivno prispevali k potrebam države, še toliko manj pa izpolnili odgovornost države do priseljencev in njihovih družin. V tem smislu se strinjamo tudi z nekaterimi kolegi iz opozicije, da se priseljenci morajo naučiti slovenskega jezika, ampak prvi korak do tega je ravno izpolnitev odgovornosti s strani države, ki mora implementirati učinkovito integracijsko politiko, zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da prepogosto razumemo zahtevo po znanju jezika, poenostavljeno. To zahtevo moramo razumeti kot sredstvo za opolnomočenje in vključitev tujcev, ne kot sistemsko oviro, ki deluje po principu skoči v vodo in upaj, da splavaš. Priseljevanje je čustvena tema, ampak to je krivda države, ker še do danes ni bila sposobna racionalizirati popolnoma naravnega procesa, čeprav je prav država tista, ki se skozi tujo delovno silo okorišča in priseljevanje kvantificira v dobičke ter gospodarsko rast, pa doslej slovenska politika ni bila sposobna v to družbo umestiti tudi ljudi, ki stojijo za dobički in gospodarsko rastjo. Dokler bodo obstajale politične stranke in družbena gibanja, ki vztrajajo pri ločevanju tistih, ki prebivajo v tej državi, na prvorazredne in drugorazredne državljane, si treznega pristopa do migracij in priseljencev na žalost ne moremo nadejati.

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! Javni diskurz, ki se sproža ob noveliranju Janševega ZTuj-2F in pomanjkanjem delovne sile v Sloveniji, je skrajno zaskrbljujoč. Po eni strani ga potencira dejstvo, da naše gospodarstvo potrebuje tuje delavce, po drugi strani pa izjave predstavnikov SDS ali denimo kranjskega župana, ki je tamkajšnje priseljence označil kar za okupatorje. Tovrsten govor o priseljencih kot okupatorjih in prevarantih, pri ljudeh zbuja nezaupanje in celo sovraštvo do tujcev in zakriva realnost izkoriščevalskih razmerij, v katerih živijo tuji delavci pri nas. Novi predlogi ZTuj-2G sicer sproščajo pogoje migrantskega dela, hkrati pa delavcem še naprej otežujejo uveljavljanje temeljnih pravic, kot je pravica do družinskega življenja. Zakonske spremembe Janševega ZTuj-2F so tudi podaljšale obdobje za združitev tujega delavca s svojo družino iz enega na dve leti, ta novela pa tega ne odpravlja. Novela ZTuj-2G ohranja tudi najbolj sporno določbo tako imenovanega Hojsovega zakona, da mora polnoletni pridruženi član gospodinjstva o podaljšanju bivanja opraviti jezikovni izpit na ravni A1. Obdobje za uveljavitev se zgolj podaljšuje za 18. mesecev. Kaj bo sledilo, če takrat kdo tega pogoja ne bo izpolnil? Bomo deportirali člane družine tujih delavcev? Bodo otroci v teh družinah prisiljeni živeti brez obeh staršev? Bomo tuje delavce zreducirali na blago, na delovno orodje in jim omejili temeljne človekove pravice do družinskega življenja, čeravno jih krvavo potrebujemo, čeravno za nas opravljajo najbolj težaška in najbolj umazana dela? V Levici sicer pozdravljamo namero Vlade, da v 6. mesecih končno pripravi in v praksi preveri tisto, česar ni storila nobena Vlada pred njo, integracijsko strategijo, opozarjamo, da je še tako dobro spisana strategija brez konkretnega akcijskega finančnega in kadrovskega načrta mrtva točka na papirju in da ta zakon integracije ne ureja. Podaljševanje življenja spornemu Hojsovemu členu je zelo tvegano početje in v negotovo usodo potiska na tisoče svojcev tujih delavcev pri nas. Sporni 15. člen novele ne temelji na nobeni raziskavi stanja na terenu in povsem zanemarja ključna vprašanja, kakšne so potrebe po tečajih in programih ter koliko kadra in programov za katere jezikovne skupine bi potrebovali, da bi lahko vsi družinski člani sploh imeli možnost opraviti izpit A1? Tujci imajo že tako in tako nepremostljive težave pri dostopu do stanovanj, pri uveljavljanju delavskih pravic in pri administrativnih postopkih. Na vsakem koraku so podvrženi ksenofobiji in rasizmu in čez 18 mesecev se bo zelo verjetno zgodilo točno to, kar bi se zgodilo po obstoječem Janševem zakonu prihodnji mesec. Situacija, ko tisoči pridruženih družinskih članov tujih delavcev ne bodo izpolnili pogoja znanja slovenskega jezika A1, ker preprosto ne bo na voljo dovolj tečajev in izpitov, da bi temu pogoju zadostili in potem? Bo sledilo razbijanje družin? Bomo takrat spet izumljali nove rešitve, ki ne bi bile potrebne, če bi pogoj A1 preprosto umaknili iz ZTuj-2G, najprej vzpostavili delujočo integracijsko politiko in tovrstne pogoje potem na delujočih in realnih temeljih vpisali v Zakon o integraciji tujcev in šele nato ta pogoj aplicirali na druge zakone, ki se kakorkoli tičejo dela in bivanja tujcev pri nas? V Levici smo prepričani, da bi pogoj A1 morali črtati iz ZTuj-2G in da bi morali omogočiti združevanje družine po 1 in ne 2 letih, kot to omogoča 13. člen direktive 2003/86/ES, saj je dveletni rok prebivanja tujca, preden ta pridobi pravico do združitve z družino, diskriminatoren, krni družinsko življenje, predvsem pa krši otrokove pravice do življenja z obema staršema.

a varovalk v noveli ni. ZPS, predsednica države, zagovornik načela enakosti, nevladne organizacije, dr. Petrovec in mnogi drugi opozarjamo, da je diskriminacija vpisana v sami srčiki 15. člena novele ZTuj-2G, saj se zahteva znanje slovenščine zgolj od družinskih članov tujih delavcev tretjih držav, od delavcev - in teh je večina in od družinskih članov delavcev iz EU pa ne. Poleg tega je ironično, da se zahteva znanje slovenščine pri družinskih članih fizičnih delavcev, ne pa pri menedžerjih, športnikih in podobnih izbrancih. Prav tako se navija za internacionalizacijo znanosti in visokega šolstva, to je za opuščanje slovenščine v znanosti in pri poučevanju ter privilegiranje angleščine. V Poslanski skupini Levica zaradi vsega povedanega noveli Zakona o tujcih 2G odločno nasprotujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Tereza Novak. Izvolite. TEREZA Spoštovani! Predlog Zakona o tujcih, ki je danes pred nami, je v določeni meri posledica sprejetja trenutno veljavnega Zakona o tujcih pred dvema letoma. Takratna Vlada je namreč z novelo zakona ustvarila sklop pogojev, ki jih ciljna skupina, ki jo zakon naslavlja, ni mogla izpolniti. Če današnje novele ta zbor ne bo podprl, bo 27. 4. letos v veljavo stopil še zadnji pogoj iz zakona, sprejetega v času prejšnje vlade, pogoj uspešno opravljenega izpita A1 za določeno skupino ljudi, torej za državljane tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli na podlagi mehanizma združevanja z družino. čem je problem tega pogoja? Problem pogoja je, da zakon, ki ta pogoj nalaga, in Vlada, ki ga je predlagala, nista ustvarila mehanizmov, preko katerih bi ta pogoj tisti, ki ga morajo, lahko tudi izpolnili. Poleg diskriminatornosti, na katero že vse od sprejetja prejšnje novele Zakona o tujcih opozarjajo različne organizacije. Obstaja problem neizvedljivosti zaradi premajhnih kapacitet za izvedbo izpitov iz slovenskega jezika kot tudi tečajev, na drugi strani pa na pomanjkanju podpore ekonomskim migrantom pri procesu vključevanja v našo družbo. Časi se spreminjajo in te spremembe se odražajo v realnosti ekonomskih migracij. Potrebe Slovenije po delovni sili iz tujine so pač velike. Država in naše gospodarstvo potrebujeta več tujih delavcev, saj domačih ni dovolj. Za to pa morata ustvariti pogoje, znotraj katerih bodo ekonomski migranti lahko postali polno vključen in dejaven del naše družbe na vseh področjih. Integracija je dvosmeren, ne le enosmeren proces, v kateri tujci postanejo del svoje nove skupnosti. Medtem ko nas številna vprašanja, povezana z migracijami, žal, vedno znova politično razdvajajo, pa je splošno sprejeto, da je integracija dobra stvar za migrante in za družbo, v katero so se preselili. Od migrantov zahteva, da sprejmejo realnost svojega novega življenja in da svoje življenje vodijo na način, ki morda ni bil njihova izbira. Od večinskega prebivalstva in vlad pa zahteva, da sprejmejo nove prebivalce, saj se prilagodijo njihovi prisotnosti z materialno, socialno in kulturno velikodušnostjo, in da so odprti za možne obogatitve svoje skupnosti. Posledice ignoriranja integracije ali njenega slabega izvajanja so uničujoče, po vsem svetu vidimo dokaze o neuspešnem vključevanju. Neuspešnost tega procesa vidimo v getoiziranih skupnostih, ki so na vse pomembne načine ločene od družbe, v katero so nominalno vezane. Opažamo neuspešno integracijo v meritvah, ki kažejo, da migranti močno zaostajajo za večinskim prebivalstvom v širokem spektru kazalnikov kakovosti življenja, vključno z, recimo, recimo, akademskimi dosežki, nenazadnje z obstojem velikih begunskih taborišč, ki so že dolgo opustila vsakršno pretvarjanje minljivosti. Integracija je torej kompleksen proces, v katerega se bo moralo vključiti več deležnikov. Poleg Ministrstva za notranje zadeve bomo v Državnem zboru pričakovali tudi spremembe zakonodaje na področju Ministrstva za visoko šolstvo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za zdravje. Treba bo vključiti delodajalce in nevladne organizacije, da bomo lahko skupaj realizirali tisto, česar v preteklosti nismo imeli in kar tako zelo potrebujemo, integracijsko strategijo in potem seveda tudi načrt, kako bomo to izvedli. V ta namen s predlagano novelo Zakona o tujcih prinašamo tisto nujno sestavino, ki je do sedaj naš sistem ni poznal, integracijsko strategijo. Zavedamo se, da zakon ne rešuje niti slučajno celotne problematike tujih delavcev in njihovih družinskih 7. TRAK: (SB) predstavlja korak v smer nastanka neke integracijske politike, ki bo v prihodnje dala pozitivne rezultate. Hitrih rešitev na področju integracije ni, je pa potrebna strpnost in odprtost, da bomo v Sloveniji vsi živeli boljše.

Hvala za besedo, vsem prav lep pozdrav. Ko gre za vprašanja tujcev, se vedno postavi v vrsto neki samozvani varuhi in si jih poskušajo kar olastniniti, ampak v praksi je to zelo preprosto. Kaj je interes tistega tujca, ki pride k nam s poštenim namenom, da bo delal, da bo zaslužil? Čim višja plača. Kdo jim je to omogočil? Naša vlada v minulem mandatu, ki je znižala davke in s tem omogočila večjo neto plačo vsem zaposlenim. In kdo jim je znižal plače? Vi, Golobova vlada, ki je dvignila davke in onemogočila povečanje plač oziroma je plače znižala. Toliko o tem kdo je čigav, pač kdo zagovarja čigav interes. In vedno se potem začne mešati zakonitost in zavzemanje zakonitost z vsem drugim, kar se potem negativno kvalificira. Zaradi tega je potem zelo težko običajno racionalno se pogovarjati o tej problematiki, ki je v resnici večplastna, kajti v resnici, tako kot opozarja kranjski župan, ki je mimogrede iz vrst SD priseljevanje tujcev ima tudi temno plat in ga spremljajo zlorabe našega socialnega sistema oziroma socialnih transferjev. In to je tisto, s čimer se ukvarjajo potem tisti na terenu, ki se dejansko soočajo s problematiko migracij. In s tega vidika, gospe in gospodje, je zakon, ki je predlagan, popolnoma zgrešen. Da citiram kar mnenje velenjskega župana, ki je prav tako iz vrst SD, se pravi koalicijske stranke, »zaradi splošne draginje v današnjem času opažamo, da se število prosilcev na področju socialnih transferjev povečuje in zato izražamo utemeljeno skrb za zagotavljanje zadostnih sredstev tako v občinskem proračunu kot v proračunu Republike Slovenije, če se ukine periodično preverjanje izpolnjevanja pogojev zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote za tujce.« Kranjski župan je bil še bolj jasen, izrecno nasprotuje sprejemanju takega zakona po hitrem postopku brez zadostne javne razprave in seveda poiskanja skupnih racionalnih rešitev. Vse to ste v koaliciji kar spregledali, ker iščete nek ideološki konstrukt in mu slepo sledite. V tem se je pojavilo kot žrtev tudi vprašanje odnosa do slovenskega jezika. Slovenski jezik je vrednota in iz tega razloga je seveda še kako pomembno kaj je rekla predstavnica tistih, ki jih kobajagi, kot se temu reče, kot jih nekateri navidezno hočete ščititi, gospa iz Ilirije, bom uporabil izraz, ki ga vsi razumete, kaj je rekla ona, da je njihov prvi interes, da je treba razumeti slovensko za to, da slovensko komuniciramo, da ne prihaja do nesporazumov, da ne prihaja do konfliktov.

v 10. mesecih bi že zdavnaj lahko spremenili zakonodajo, če bi to želeli, lahko bi razširili število tistih, ki opravljajo te izpite, ki opravljajo te tečaje in bi bilo vse to že zdavnaj urejeno, če bi to hoteli, ampak vi se ukvarjate s tem kako zrušiti vse, kar je prejšnja vlada naredila. V tem, gospe in gospodje, je v resnici bistvo problem. Ta zakon, ki ga predlagate, gre v popolnoma napačno smer, namesto da bi krepili nadzor nad morebitnimi zlorabami,

pravi, znanje pač slovenskega jezika in njegova uporaba. Zdaj pa poglejte, iz upravnih enot dobivamo tudi informacije, recimo, citiram: »Samo ene osebe, ki so tukaj že po 15 let in živijo na socialni pomoči, ne vem, kako jim uspeva ohranjati status na Zavodu za zaposlovanje, ampak oni so še vedno na istem in ne razumejo niti besede slovensko.« Gospe in gospodje. Zaradi tega je vprašanje odnosa do nadzora, do zakonitosti, do teh temeljnih vrednot in pa seveda odnosa do tega, da mora tujec, ki pride sem, se nam prilagoditi in to najprej z znanjem jezika, bistveno vprašanje, kajti gre za temeljno razliko. Tukaj ni nekega srečanja na sredini poti, ampak kot je tudi gospa iz Ilirije sama povedala,

Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 5. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati, ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo k 13., 15., 35. in 36. členu. Ker je amandma Poslanske skupine SDS k 13. členu povezan z amandmajem istega predlagatelja k 36. členu, amandma Poslanske skupine Levica k 13. členu je povezan z amandmajem istega predlagatelja k 36. členu, amandma Poslanske skupine SDS k 15. členu pa je povezan z amandmajema istega predlagatelja k 35. in 36. členu bomo o vseh amandmajih k tem členom razpravljali skupaj. razpravo torej dajem 13., 15., 35. in 36. člen ter štiri amandmaje Poslanske skupine SDS in tri amandmaje Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato prosim za prijavo.

ko je treba bobu reči bob. Zakaj danes sprejemamo ta zakon, amandmaje in te vsebine? Samo zato, ker tiste, ki so bile sprejete leta 2021 in se iztečejo konec aprila, niso delovale. Slišali smo, da naj bi bil ta zakon ideološki konstrukt. Ideološki konstrukt je sam po sebi vaš način delovanja v politiki in vaše razmišljanje, ki neke nestrpne, sovražne teme enostavno predstavlja v situaciji, ki take niso. V zadnjih dveh letih in v Sloveniji je na leto potreba, da bi izpit iz slovenščine naredili tam nekje med 8 in 10 tisoč tujcev, ki ne znajo slovensko. Po zakonu, ki naj bi bil po vašem super in okej, je ta izpit naredili na leto 2400 ljudi in potem slišim blef, da se tisti, ki zagovarjate star zakon, ki v praksi ne delujete populistično zavzemate za slovenski jezik, a dajte no, ne me hecati. Omenjajo se tri občine v Sloveniji, ki imajo težave, res jih imajo: Kranj, Velenje, Celje. Gremo h Kranju. Tisti, ki to očitate in to problematizirate, ste v Kranju 20 let v koaliciji 9. TRAK kot podžupani, kot kadrovsko zasedeni v komunalah, temo pa izkoriščate pred vsakimi volitvami. Pred volitvami bi se s tujcem slikali, zgodbe promovirali. Ko pa je zdaj čas po volitvah, bi pa seveda radi, da tujci pridejo zjutraj v temi v službo, potem zvečer s temo izginejo domov, čez dan pa kot da jih ni. Namen našega zakona je, da jih v večjem številu naučimo slovenskega jezika. In zato so in bodo zdaj tečaji brezplačni. Namesto ene same fakultete z omejenimi kapacitetami bomo izobraževanje razširili na 50 do 60 ljudskih univerz po Sloveniji, če se bo le dalo. Včeraj je bila ena zanimiva oddaja, Studio ob 17, povsem drugačna kot razprava enega poslanca, ki si v luči evropske kandidature želi referendum. Ja, tam je bil župan mesta Velenja. Kaj je povedal? Da se moramo truditi vsi delodajalci, ki te delavce potrebujejo. Mi v lokalnih skupnostih in pa tudi država. Če bomo delali z roko v roki, potem bo napredek in potem bodo ljudje, ki prihajajo k nam, znali slovenski jezik in to je osnova integracije.

gospod Sajovic, vas opozarjam, da v Kranju je bil na moj predlog in to popolnoma soglasno že pred kar nekaj časa nazaj, leta 2020, sprejet med ostalim tudi sklep, da Mestni svet Mestne občine Kranj predlaga Vladi Republike Slovenije, da kar najbolj pospeši sprejemanje predpisov, s katerimi bo določena minimalna površina in drugi pogoji za prijavo začasnega prebivališča ter zagotovi ustrezen nadzor v postopkih podeljevanja in uresničevanja pravic iz držav, ki niso članice Evropske unije. Pa še štirje drugi sklepi so bili hkrati sprejeti. In ta sklep, ki sem ga citiral, je bil sprejet soglasno. Se pravi, vsaj dve od sedanjih poslank Svobode sta tudi glasovali za ta sklep. Zdaj pa se vprašajte, ali je to, kar vi danes predlagate, skladno s tem sklepom? Odgovor je preprost, ni. Kajti, še enkrat opozarjam, gre tudi za vprašanje uresničevanja pravic. In vi ukinjate periodični nadzor, ga bistveno zmanjšujete. Delate zakon bolj ohlapen. Pri Pri čemer je treba povedati, da vse, kar je prihajalo in še vedno prihaja do zlorab pri tem zakonu, plačujejo vsi, po eni strani tako tisti, ki prihajajo, kot tudi seveda vsi tisti, ki tukaj živimo kot davkoplačevalci. Kajti, prihaja do tega, da se en del sredstev, ki jih prejemajo ti ljudje odliva tudi v tujino na dva načina. Oba sem povedal že zadnjič in oba sta bila predstavljena s strani pristojnih institucij, tudi ko smo to obravnavali v Mestni občini Kranj. Tako da tega nihče ne more zanikati. Prvi je ta, da nekatere institucije kar denar za socialne transferje nakazujejo v tujino, na tuje račune, čeprav je potem jasno, da tistih, ki so upravičenci tukaj sploh ni. Se pravi, da gre za, po domače rečeno, goljufijo. Drugi je pa ta, da nekateri, ki tukaj to prejemajo in potem kar poberejo ta denar in je javna skrivnost, da potem ta denar odide nekam drugam v tujino, kar pomeni, da so oškodovani vsi. Oškodovani so davkoplačevalci, ker je njihov denar nenamensko transferiran nekam v tujino in oškodovani so tisti, ki jim je neposredno namenjen. In s tem bi se morali ukvarjati, zato je ta nadzor tako pomemben. Ta sklep, ki smo ga mi takrat sprejeli, je imel eno zelo pozitivno posledico. Vlada je dejansko pripravila zakon, ki je evropsko povsem primerljiv, tudi v tistem delu, ki ga vi najbolj kritizirate in napadate. V večini evropskih držav, večjih, mnogo večjih, ki imajo kot recimo Avstrija, Nemčija, kjer je pač sto milijonov nemško govorečih ljudi, ne da ti prideš ob združevanju družin,

zato tudi nisem čisto prepričan, kako bo zdaj to delovalo po tej vaši spremembi. Upam samo, da bo to še vedno evropsko primerljivo, kajti zakon, ki je bil sprejet, še enkrat povem, je evropsko primerljiv, je pa bil zelo mil zakon v primerjavi z zakonodajo, ki jo imajo že takoj naše sosednje države. Poglejte primer Avstrije. Zato, da tam lahko uveljaviš katerokoli stvar, moraš izkazati najprej znanje A1 nemščine, seveda, v Avstriji, in šele potem lahko karkoli uveljaviš. In ravno tako je pomemben odnos, ki sem ga tudi zdajle, na seji odbora pa sploh poslušal glede sredstev za preživljanje, zaradi česar opozarjam na pomen tega periodičnega nadzora. Italija, ko je imela levo vlado, prejšnjo, tisto, ki so Salvinija ven izrinili, tam je reden nadzor, ljudje morajo pač, kolikor je meni znano, celo vsak mesec izkazati sredstva za preživljanje in če tega ni, potem so posledice. Tako delajo v urejenih državah in to je zakonito, in to je tudi evropsko normalno in zato ne govoriti, da je tak zakon kot je bil, zgrešen. Zgrešeno je to, da vi ukinjate stvari tam kjer bi zahtevale dodaten nadzor in trdno sem prepričan, da so od zadaj kakšni spet finančni interesi, saj zmeraj kadar se stvari od blizu pogleda, zakaj v neki stvari tako ravnate, so od zadaj kakšni finančni interesi. In po drugi strani je to vprašanje do temeljnih vrednot. Po eni strani do temeljnih vrednot spoštovanja pravne države, se pravi, spoštovanje zakonitosti in po drugi strani gre za vprašanje odnosa do jezika. To ni nekaj, kar bi zraslo na mojem zelniku ali pa na zelniku SDS, kot ste vi zdajle poskušali interpretirati, to vam je perfektno povedala predstavnica Ilirije, ki je bila na seji odbora, ko je povedala, kako zelo pomembno je, da znajo ljudje takoj, ko pridejo v znanje slovenskega jezika, vsaj v tem osnovnem obsegu, zato da ne prihaja do konfliktov in kdor to zanika, kdor ukinja slovenski jezik, ta sistemsko zanalašč daje možnost konflikta v sistem, in če bo do konflikta, do nesporazuma nekje prišlo, potem bo najbrž pa kričanje ali pa v nekem šovinizmu, pa nac…, pa ne vem kakšne vse bedarije bomo potem poslušali. V resnici, kaj bi bilo potrebno storiti? Namesto, da ste se deset mesecev ukvarjali s tem kako odstraniti vse kar je pozitivnega naredila Vlada Janeza Janše, bi lahko pred desetimi meseci spremenili zakon, če ste videli, da gredo stvari prepočasi, in bi pač pooblastili še nekatere druge institucije za to, da se opravljajo ti izpiti, da se poveča to število, pa ne bi bilo nobenega problema, in ne bi bilo treba nič zdajle zamikati za leto in pol. Ta zamik ima lahko negativne posledice in jih bo imel, kajti prihaja do primerov že zdaj, getoizacije, ki je s strani tistih, ki zagotovo nočejo dobro, ponekod tudi načrtno. Obstajajo primeri, so zabeleženi, ko starši ne pustijo otrokom, da bi se učili slovensko, ali pa mož ženi in podobno. To so vse znane stvari in s temi se srečujejo na terenu in jih poskušajo reševati. Tak način, da to samo zamaknete za leto in pol, pa ne reši ničesar. Treba se je zavedati kaj je, da slovenski jezik je temelj Slovenije, je temelj slovenskega naroda, je temelj slovenske kulture, slovenske identitete in vsakdo, ki pride, se mora najprej spoznati z njim, mora dobiti vsaj tiste osnove za sporazumevanje v okolju, prvič, da ne prihaja do konfliktov in drugič, da lahko uresničuje to z namenom s čimer je prišel, in to mu je treba omogočiti čim prej. Tukaj najbrž se vsi strinjate, samo zakaj potem to zamikate, zakaj enostavno niste že zdavnaj, ko pravite, da je zdaj časa premalo, na začetku mandata bi spremenili zakon, pa bi pooblastili dodatno ljudi za izvajanje teh seminarjev. Je pa drugo, da je tudi pri njih potreben nadzor, kajti obstajajo opozorila s strani tistih, ki se s tem neposredno srečujejo, da se marsikdaj kdo prijavi, potem pa se tega ne konča, ne in potem je samo vrstni red zaseden, ni pa dejanskega učinka 11. TRAK: (TB) Se pravi, potrebno bi bilo tukaj več sistematike, več nadzora, prav gotovo pa koraki, v katere greste vi, z delanjem ohlapnega zakona, z ukinjanjem periodičnega nadzora, niso pravi. Tisto, kar je bilo dobro in se vsi strinjajo, kot posledica sedaj uveljavljene zakonodaje, prav na osnovi teh sklepov, ki so to pospešili, ki sem vam jih predstavil, je to, da zdaj ni več tistih manipulacij, ko je bilo ne vem koliko prijavljenih na 1 kvadratnem metru, nekdo je s tem seveda spet fino služil, na nelegalen način, po drugi strani pa so ponekod morali ljudje dejansko živeti v zelo slabih razmerah. Ampak, pot, ki jo je bila predstavljena zadnje dni s strani ministrstva, pa je tudi v tem delu napačna. Da naj zdaj ljudje preverijo, če je kdo prijavljen na njihovem stalnem naslovu. Čakajte, to morajo delati upravne enote po službeni dolžnosti in če kje pride do ugotovljenih nepravilnosti, je tukaj policija, da to razišče in ugotovi, kdo je kršil zakon in potem se ve, kakšen je od tam naprej postopek in policija, vem, da se je s temi stvarmi ukvarjala, spet iz Kranja vem, da je bilo vloženih več kot 600 kazenskih ovadb, ampak ni bila sprocesirana, potem niti ena do konca. Ni bila izdana niti odločba upravne enote, ni bilo nobenega procesa na sodišču in potem je tukaj velikansko vprašanje, zakaj je temu tako, očitno nekomu to ni v interesu, očitno nekdo s takim načinom kot je bil do zdaj, služi, in to, da ta zakon zamikate, da ga delate bolj ohlapnega, tega ne rešuje, gre v napačni smeri, nas vodi stran od Evrope, stran od evropsko primerljive ureditve in po drugi strani ni niti v korist tistih, ki prihajajo. Se pravi, če želimo govoriti o integraciji, se je treba zavedati, da integracija pomeni, da tisti, ki prihaja, da se prilagodi, da se spozna z jezikom, da se spozna s kulturo, da se spozna z običaji, z identiteto, z vsem, kar tvori jedro slovenstva in da potem lahko skupaj z normalnim sporazumevanjem vsi lepo živimo. Ta zakon, kot ga vi predlagate, to samo zamika, to samo dela bolj ohlapno, tega ne uveljavlja. Zaradi tega je to napačen zakon in zaradi tega v primeru, da niti tisti amandmaji ne bodo sprejeti, ki smo jih predlagali, bomo seveda zakonu v celoti nasprotovali.

delovna sila pa potrebuje slovenski jezik, če hoče ostati, delati in živeti v Sloveniji. To je tisto, kar s tem zakonom delamo. V tej državi še nikdar in nikoli v zgodovini ni bilo toliko delovnih mest, kot jih je ta trenutek, nikdar in nikoli še ni bilo v pokojninsko, zdravstveno blagajno in socialno, vplačano toliko sredstev, kot jih je ta trenutek. Enostavno, naša evropska in številna svetovna gospodarstva brez ljudi, ki pridejo drugje, žal ne funkcionirajo več. Strinjamo se o tem v celoti, da morajo ti ljudje dati znati slovenski jezik in zato tudi uvajamo nove brezplačne tečaje, tečaje in izobraževanja, bomo približali bivališču ljudi in tako naprej, to je tisto, kar s tem zakonom delamo. Okej, ampak opozarjam za naprej, da seveda to ni bila replika, ker niste bili v ničemer napačno razumljeni, niste bili poimenovani, izzvani, tako da za naprej, tokrat sem dopustila, ampak za naprej, dajmo se držati Poslovnika zelo strogo in ostro. Zdaj ima besedo kolegica Nataša Sukič. Izvolite. hvala lepa. Poglejte, saj ste slišali poslanca Grimsa in njegovo izvajanje. No, in na takšnem razmisleku, na takšni miselnosti temelji ta razvpiti člen, ki zahteva pogoj znanja jezika A1, za pridružene družinske člane, kot smo slišali, samo tistih delavcev, ki opravljajo najbolj težaška, najbolj umazana dela, (nadaljevanje) že iznajdeva izjeme za kakšne druge, se pravi, za menedžerje, zdravnike, športnike in tako naprej. Pridruženim članom družin iz Evropske unije, čeprav tudi oni ne govorijo slovensko, ni treba znati slovensko niti na ravni A1. Zanimivo, kajne, če tako čuvamo slovenski jezik, bi človek pričakoval, da bi morali potem vsi znati ta jezik. In na tej miselnosti temelji ta člen, tako imenovani razvpiti Hojsov člen. In še več, včeraj smo slišali na odboru, da temelji na švicarskem modelu integracijskih politik. In kaj je švicarski model integracijskih politik počel - počel je to, da je izkoriščal delavke in delavce, njihove otroke pa izganjal iz države ali pa so se ti otroci skrivali po gozdovih, da so lahko ilegalno bivali pri svojih starših. To pomeni v praksi, spoštovane in spoštovani, udejanjanje tega člena, ko stopi v veljavo. In če pridružen družinski član nima opravljenega izpita A1 – pa verjemite, mnogi ga ne bodo imeli, kajti kapacitet v tej državi ni dovolj, da bi lahko sploh omogočili vse tečaje in potem tudi izpite, četudi zdaj ta koalicija širi nabor izvajalcev tečajev, kar pozdravljam in je hvalevredno, in četudi si je ta koalicija zadala resen namen, da nekaj naredi na področju integracijskih politik v resnici. Ampak, poudarjam, ta zakon nima nobene zveze z integracijsko politiko, ponavljam, ta zakon nima s tem nobene zveze. Preveč govorimo danes o integracijski politiki in premalo o bistvu tega zakona. Integracijska strategija – pozdravljam - bo torej narejena hitro, z vsemi veljavnimi deležniki in tako naprej. Vse to absolutno pozdravljam in sem tudi pripravljena kot poslanka pomagati pri tem, tako vsa čast ministru, da se bo tega lotil. Ampak nobena strategija na papirju še ni zagotovilo za nič, da bo delovalo v praksi. Tore, kaj potrebujemo poleg strategije najprej, da bo delovalo v praksi - najprej potrebujemo izvedbeni načrt, se pravi, akcijski načrt, potrebujemo finančni načrt, se pravi, zagotovljene finance za to in potrebujemo kadrovski načrt, se pravi, kadre, ki bodo te programe integracije izvajali. Ni res, da je na ramenih tujcev, ki prihajajo v neko državo, da se integrirajo - odgovornost države je, da zagotovi takšne integracijske politike, ki so vključujoče in ki omogočajo čim hitrejšo integracijo. Naj povem, tudi v Levici se strinjamo in nimamo nič proti temu, da se tujci, ki delajo in bivajo pri nas, naučijo slovenskega jezika, sploh ne, a tega se ne počne z grožnjo deportacij in razbijanja družin, preprosto se to ne počne na ta način. Kot rečeno, z integracijsko politiko in integracijskimi programi, ki jih država ta trenutek resnično nima, ne po krivdi te Vlade, ampak po krivdi vseh preteklih vlad, vključno z Janševo Vlado, ki je bila pred tem, da se razumemo, in ki je izumila ta pogoj, zagotovila pa pogojev ni, da bi ga tujci lahko izpolnili, in v tem je srčika problema. Ta člen, spoštovane in spoštovani, sem pojasnila, zakaj je diskriminatoren, ker se nanaša izključno na pridružene člane družin tujih delavcev tretjih držav, in to težaških delavcev, tistih najnižjih delavcev, ne vseh, potem imamo pa kup izjem. In to ni pravično in ni prav. Da ne omenjam, da imajo državljani Evropske unije sploh poseben tretma, ker smo kot ena družina, kajne, čeprav govorimo popolnoma različne jezike, ti zveze nimajo z nami in so nam bolj tuji in manj sorodni kot, recimo, ne vem, jezik, ki ga govorijo v Bosni in Hercegovini, recimo, če smo že čisto natančni. Skratka, omenjali ste getoizacijo. Getoizacije ti ne odpravljaš na način, da nekomu ne podaljšaš dovoljenja bivanja pri nas in ga s tem izženeš oziroma deportiraš ali pa potisneš – 14.00 (nadaljevanje) Ko se enkrat pogrezne v ilegalo, takrat se šele getoizira, toliko da vemo. Potem slišim razne argumente, da bo to emancipiralo ženske, ki živijo v vzponah patriarhalnih družin. Seveda živijo, ampak mi nismo veliki tutorji, ki bomo osvobajali te ženske na način groženj, da se razumemo. Mi moramo vzpostaviti dejansko takšno integracijsko politiko, takšne programe, da se bodo seveda na različne načine ljudje tujci vključevali in vedno bolj vključevali v to družbo, ne samo preko tečajev in učenja jezika, ampak še mnogo, mnogo več od tega. In zato spoštovane in spoštovani, predsednica države, zagovornik načela enakosti, Zakonodajno-pravna služba, nevladne organizacije, ugledni ljudje, kot je dr. Petrovec, dr. Svetlana Slapšak in tako naprej, upravičeno opozarjajo, da je ta člen, 13. člen, prej sem naredila napako v stališču, sem rekla 15., torej 13. člen globoko diskriminatoren. Dalje. Kaj je še naredila Janševa vlada in česar ta novela ne popravlja in ne odpravlja, čeprav smo v Levici vložili amandma tudi za to? Podaljšala je obdobje bivanja tega tujega delavca pri nas, raztegnila obdobje iz prej enega leta na dve leti, šele po dveh letih se lahko ta človek sploh združi z družino, torej dve leti so tudi ti otroci tega človeka brez očeta ali pa brez matere, če je mati tukaj, pa čakajo na očeta. Ali se vam zdi to prav? Je to tisto, kar privablja tuje delavce, ki jih baje tako rabimo? In rabimo jih, ja. Kdo opravlja tista dela, ki jih slovenski državljani več že zdavnaj nočejo opravljati? Da čistijo človeške iztrebke v domovih za starejše, da delajo najbolj težaška dela na gradbiščih, kdo to dela? Tujci, ki prihajajo k nam. In tem ljudem bi mi grenili življenje na vse mogoče načine. Ali jih bomo s tem res privabljali in obdržali tukaj ali bodo raje odšli v Nemčijo, kjer imajo, oprostite, malo bolj delujoč sistem in bodo lažje živeli za svojo družino in tistih družin ne bo nihče, oprostite, ne moremo se z Nemčijo sploh primerjati, najprej bi morali imeti, kot rečeno, delujoče integracijske politike in programe, potem bi se pa lahko pogovarjali. In to o čemer danes govorimo, sodi v Zakon o integraciji. Ko bomo imeli strategijo in ko bi imeli tak zakon, si pa lahko izmišljujemo, ko bi preverjeno imeli vso infrastrukturo za izvajanje tega integracijskega programa, takrat bi lahko dali v ta zakon neko tako določbo in jo aplicirali na vse ostale zakone, ne pa obratno. To, kar mi počnemo, je tako, kot da jaz gradim hišo in začnem pri strehi, ne da bi imela zidove in temelje, kar v zraku plava tista streha, brez da bi sploh imela pojma o tem, kaj se v realnem življenju dogaja. In zato sem opozarjala včeraj in opozarjam danes, da enostavno nimamo detektiranega dejanskega stanja na terenu in da se ne zavedamo, da to, kar je bilo zavoženo v vseh teh desetletjih te države, pomeni, da mi teh integracijskih programov v realnem življenju za to rabimo nekaj let, spoštovani minister, če ne celo kakšno desetletje ali več, ne pa, oprostite, da si domišljamo, da bomo v treh mesecih imeli strategijo, čez 3 mesece bo to kar vse funkcioniralo in čez 18 mesecev bodo čisto vsi imeli to lepo dostop in bo vse lepo kot v pravljici, ne bo. In me zanima kaj bo takrat. Ali bomo takrat ponovno sedeli tukaj in podaljševali obdobje? In ne bomo razumeli, da tak člen v tak zakon absolutno ne sodi, tak člen sodi v Zakon o integraciji, ko je vse poštimano in čisto nič prej. Država je tista, ki mora prevzeti odgovornost, ne pa da ogrožamo te uboge delavce, ki že itak, ko jim kar kršimo te delavske pravice na vse žive načine, na žalost, ti ljudje so zdaj dejansko izkoriščani, mnogokrat v zelo težkih pogojih živijo in na koncu jim ne bi privoščili pa niti družinskega življenja, Pa kaj se gremo? Zato sem proti in zato smo predlagali vsaj varovalko, da se zapiše, da če se čez 18. mesecev ugotovi, da človek ni po lastni krivdi ne bil na tečaju ali opravil izpita, (nadaljevanje) njemu ustrezno podaljša to obdobje, ne pa, da bo veselo, ne bo imel podaljšanega dovoljenja in kaj bo pol z njim? Ilegale ali pa deportacija, samo to dvoje je, nič drugega, ali pa, da se bomo ponovno usedli in nove novele izumljali, to je pa tretja varianta. Jaz ne vem, jaz vas pozivam, še enkrat, še je čas, nismo še glasovali danes, da vendarle premislite vsaj o ustreznih varovalkah, ker če bo ustrezna varovalka, bomo to podprli, v Levici smo povedali, drugače pa ne. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. Prosim za prijavo. prva ima besedo kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. smeh/ Danes govorimo o Zakonu o tujcih, ki predvideva več stvari: odprava nepotrebnih administrativnih ovir na upravnih enotah, trenutno so postopki predolgi, vmes tujcu že potečejo potrdila o nekaznovanosti in krog se obrne, se pravi, upravne enote imajo 90 dni časa za prvi vpogled v prošnjo, potem vmes zaprosijo za dopolnitev, tujcu pa že potečejo že omenjeni na potrdila. drugič. Zakon predvideva hrambo prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno pridobivanje tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno dovoljenje, tega do zdaj ni bilo. Sprememba koncepta odločanja o zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih. Zakaj pa je to pomembno? Tujec, ki bi si želel zaradi različnih razlogov zamenjati delodajalca, trenutno tega ne more, saj ga delodajalec z različnimi dejanji tudi lahko izkorišča. Delodajalec, zaradi združitve družine tujcu delavcu nakazuje višjo plačo, tujec jo pa mora v gotovini delodajalcev povrniti, s tem se zaveže, da bo ostal pri tem delodajalcu ne samo dve leti, ampak tudi dlje. S to potezo tujec dokaže, da ima dovolj sredstev na računu za združitev družine. In tu nadzor ni bil dovolj dober. Pozabljamo tudi, da integracijske politike do sedaj v Sloveniji nismo imeli dovolj dobro razdelane, sedaj jo bomo pripravili in tujcem omogočili, da se integrirajo. Predlog zakona predvideva tudi brezplačne tečaje slovenščine, ki bi jih z zakonom prejšnje vlade ukinili. Govorite kako je potrebno pomagati tujcem pri integraciji, a ukinili bi jim tečaje in v bistvu sploh možnost, da bi kdorkoli sploh se prijavil na tečaj. Kar se tiče jezika, sem ena tistih, ki trdi in se zavzema, da se morajo vsi naučiti slovenščine. Slovenščina je osnova, da kdorkoli sploh lahko funkcionira. In res je, v Kranju imamo malo večji problem, a bomo potrudili zadevo tudi v Kranju uredili. Minister

v primeru združitve družine z delavcem, ki je že pri nas, ki ga v zakonodaji tako radi tudi poimenujemo, sponzor, ki pa to v resnici ni. Ampak ko se pogovarjamo o tem znanju slovenskega jezika in vsi smo, verjamem, zelo pozorno poslušali predstavnico društva Ilirija, gospo Florino Ametaj, ki nam je zelo jasno in podrobno razložila kakšne so ovire v praksi v vsakdanjem življenju, ko nekdo jezika ne pozna. Mislim, da smo vsi skupaj slišali in da ne rabim ponavljati teh konkretnih primerov in veliko pove tudi dejstvo, da se je gospa zavzela za to, da se od prvega dne, ko tujci prihajajo v Slovenijo začnejo učiti slovenskega jezika. Seveda poslušamo sedaj tudi očitke nekaterih, da velja to znanje slovenskega jezika samo za eno skupino, za nekatere ostale pa ne. bi 15. TRAK (VI) 14.10 (nadaljevanje) moralo veljati za vse in tudi o tem smo se z ministrom pogovarjali in tudi tu je nekako naš skupni cilj, da izenačimo ta pogoj. Torej, da bi veljalo za vse in da bi veljalo za vse enako. Zakaj? Zato, ker je Slovenija del Evropske unije in v tem trenutku se cela Evropska unija v resnici srečuje s pomanjkanjem delovne sile. Neka ocena je, da v Sloveniji na letnem nivoju primanjkuje približno 5 tisoč delavcev. Temu se nikakor ne moremo izogniti. Ni rešitev v tem, da se zapremo sami vase, pač pa je rešitev v tem, da to tujo delovno silo sprejmemo, seveda pa na ustrezen način. Na ustrezen način pa pomeni, da jim ponudimo vse, kar je v naši moči, da ko pridejo v našo državo, se v tej državi vključijo v vsakdanje življenje, vključijo v družbo, od družbe seveda nekaj prejmejo, veliko pa tudi dajo. In zato je v tem zakonu določen tudi sprejem integracijskega dokumenta. Torej, da bo ta država končno enkrat sprejela neko dolgoročno strategijo, kako se mislimo lotevati tega, da bomo te tujce v v naši državi nekako enakopravno vključili v življenje. In integracija oziroma ta integracijski načrt mora seveda pri tem zagotovo upoštevati specifike posameznih skupin tujcev, ki k nam prihajajo. Ne moremo na primer dati na isti tečaj nekoga, ki že ima neko predznanje, pa nekoga, ki ga nima. Ne moremo na isti tečaj dati, ne vem, skupine ljudi, ki so nam po jeziku bližje, ko gre za slovanske jezike ali pa nekoga, ki prihaja na primer iz Daljnega vzhoda. Seveda to ne gre. In jaz upam, da bo ta strategija seveda te stvari tudi upoštevala. Tudi jaz sem včeraj poslušala ta Studio ob 17. in bilo mi je zelo zanimivo, ko je predstavnik ene nevladne organizacije govoril o izvajanju tečajev. To kar mi zdaj v tem zakonu popravljamo in širimo, ker se je v tem času izkazalo, da je teh tečajev premalo, da enostavno ne uspemo pokriti vseh potreb, vsega povpraševanja in da je tudi izpitnih rokov premalo. In tega se zdaj lotevamo, širimo nabor izvajalcev ravno s tem namenom, da bi lahko vsem in vsakomur zagotovili udeležbo tako na tečajih kot tudi na izpitu. Ampak da se vrnem k tem nevladnim organizacijam, zato ker prihajajo nekako odzivi z njihove strani, da so se tudi oni trudili in se še vedno trudijo, da na neki prostovoljni bazi, s pomočjo resursov, kadrov in denarja, ki ga imajo, tujcem zagotavljajo neke osnovne tečaje slovenščine, neko osnovno poznavanje naše države in družbe in da to počnejo, kolikor pač lahko. In da je tudi pri njih v resnici povpraševanje večje, kot pa uspejo to, tako kot sem rekla, na prostovoljni bazi zagotavljati. Hkrati pa potem v isti sapi rečejo, da ravno zaradi tega razloga nasprotujejo tej obvezni uvedbi. Jaz pa ravno tu vidim rešitev. Torej, če na prostovoljni bazi nevladne organizacije zdaj poskušajo pokriti te potrebe, pa seveda ugotavljajo, da jih ne uspejo, ali ni ravno naloga države, da potem tu vstopi in zagotovi te kapacitete, da se niti ne bodo nevladne organizacije več morale s tem ukvarjati, pač pa se mora s tem ukvarjati država. In država to mora zagotoviti in mora zagotoviti brezplačno, tako kot zdaj tudi to uvajamo. In v zvezi s tem bi mogoče predstavila tule eno sodbo Sodišča Evropske unije, ki na to temo že obstaja, in sicer gre za sodbo C/153-14 z dne 9. julija 2015, ki zelo eksplicitno govori o tem, ali je dovoljeno za združevanje družine zahtevati znanje slovenskega jezika. Točno o tem govori oziroma jezika katerekoli države članice Evropske unije.

prvi odstavek neke direktive, ki govori o primeru združitve družine, ko ne gre za begunce, torej ne gre za begunce in njihove družinske člane, ne nasprotuje, da države članice odobritev dovoljenja za vstop na svoje ozemlje za družinske člane sponzorja sponzorja pogojujejo z izpolnjevanjem nekaterih predhodnih meril integracije. Potem, v točki 52 pravi, za merila integracije je treba ugotoviti, da se lahko zahtevajo in jih države članice lahko zahtevajo na podlagi te določbe in se štejejo za legitimna, če omogočajo lažjo integracijo družinskih članov sponzorja in naslednji točki, torej 53., v zvezi s tem ni mogoče izpodbijati, da tako osvojitev znanja jezika kot znanja o družbi države članice gostiteljice, bistveno olajša sporazumevanje med državljani tretjih držav in državljani zadevne države članice in poleg tega spodbuja interakcijo in razvoj socialnih stikov med njimi. Prav tako ni sporno, da osvojitev znanja jezika države članice gostiteljice olajša dostop državljanov tretjih držav do trga dela in do poklicnega izobraževanja. V nekaterih naslednjih točkah seveda ta sodba govori tudi o merilu sorazmernosti in v zvezi s tem pravi, da v vsakem primeru se zahteva, da pogoji uporabe take obveznosti seveda ne presegajo tega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja, govori pa tudi o stroških, in sicer pravi, da se do določene višine lahko znesek stroškov tudi bremeni samega prijavitelja na ta preizkus integracije in, in, če si pogledate to odločbo v celoti, boste ugotovili, da ne počnemo ničesar, kar ne bi pravo Evropske unije dovoljevalo. Še več, moje osebno stališče je, da v resnici, da v resnici mi se izneverimo tem ljudem, ki pridejo k nam ravno, če ne poskrbimo za to, da jim te tečaje in ta osnovna znanja o našem jeziku, o naši državi, v naši družbi, ne ponudimo, ker, včeraj se je v tej oddaji govorilo tudi o tako imenovanih kulturnih mediatorjih, ne, in v resnici župan Velenja niti ni problematiziral, kljub temu, da je bilo povedano, da je visok odstotek meščanov Velenja pač tujcev in seveda zadeve v trenutkih rešujejo tudi z medkulturnimi mediatorji. Tudi gospa Ametaj, ki je bila na našem odboru, je ena izmed njih, ampak na dolgi rok to seveda ni vzdržno, niti ni dobro za človeka, ki mu je potrebno vsakič, ko želi nekaj skomunicirati v vsakdanjem življenju, poklicati kulturnega mediatorja. Niti si tega na dolgi rok ne moremo, verjetno jih niti toliko ni, da ne govorimo o tem, kako v bistvu že s tem na dolgi rok tujca izločimo iz družbe. Zato jaz mislim, da je tudi z naše strani naša obveznost, da poskrbimo za to, da jim nudimo vse, kar je v naši moči, da te tečaje lahko naredijo, da jih naredijo brezplačno, da je teh tečajev dovolj na razpolago, da vsak, ki je zainteresiran, ki to mora opraviti, tudi opravi. Zdaj, kar se tiče še varovalke. Torej, bilo je rečeno, aha, da zdaj pa nekdo, ki ne bo opravil tega tečaja, ga bomo pa kar izgnali iz države, to seveda ne drži. Upravne enote morajo namreč ob izdaji ali podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje družinskemu članu, tudi v primeru, ko obstoji razlog za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja, torej, to je ravno primer, ki je bil naveden, morajo upoštevati naravo in trdnost družinskega razmerja, dolžino njegovega prebivanja v Sloveniji in pa morajo upoštevati tudi obstoj družinskih, kulturnih in socialnih vezi z matično državo. Torej, to so vse neki, neke okoliščine, ki se morajo dodatno preveriti, tudi v primeru, če bi se zgodilo, da nekdo ne bi tega preizkusa opravil in v kolikor te vezi, ki jih tukaj našteva, obstajajo, se seveda ne more in ne sme zgoditi, da se taki osebi dovoljenje ne bi podaljšalo. Bom počasi zaključila, ampak en odziv bi pa še želela dati, in sicer, na vse te navedbe o izkoriščanju socialnih transferov, kako zdaj ti tujci pri nas pobirajo vse živo, si nakazujejo ne vem kam. Jaz nasprotujem takim pavšalnim trditvam, še posebej v primerih, ko številke, dejanske številke, ki obstajajo, takih navedb ne potrjujejo. Že včeraj je bilo na odboru s strani kolegice Tereze lepo povedano, kakšni so pogoji, da tujcem, ki so pri nas, sploh pripadajo kakršni koli socialni transferji. In tisti, ki doma to spremljate, ne nasedajte tem navedbam. Tujec, ki je pri nas, ki ima začasno prebivališče, ima recimo otroka, lahko seveda za tega otroka pridobi otroški dodatek, za vse ostale socialne transfere mora biti v tej državi pet let. Pet let. Prej mu ne pripada ničesar. In če še pogledamo številke o katerih sem govorila. V tem trenutku je v naši državi izmed delovno aktivnega prebivalstva 13 % tujcev. Od tega jih varstveni dodatek, pa zdaj spet govorimo suma sumarum, prejema med tujci 6 %. Torej od vseh, ki prejemajo varstveni dodatek je zgolj 6 % tujcev, ne trinajst, toliko kolikor jih je pri nas. Če gledamo denarno socialno pomoč, 10. In če gledamo otroški dodatek, 9. Torej niti tisti tujci, vsi ki so pri nas, te pravice ne izkoristijo. Seveda se dogajajo zlorabe, ampak se dogajajo zlorabe tudi med slovenskimi državljankami in državljani, da ne bo pomote, zato ne moremo govoriti kar na pamet in govoriti kar čez vse in ljudi stigmatizirati, aha, saj k nam prihaja samo zato, da bodo te otroške dodatke vlekli. Številke tega ne potrjujejo.

Prej je kolegica Nataša Sukič naštevala kaj vse je potrebno za integracijo, ni pa povedala tistega, kar je pa v bistvu najbolj pomembno in to je volja tujca. Volja tujca po integraciji. Vi imate lahko še takšne načrte, še takšne akcijske plane, če tujec nima volje po integraciji, se ne bo integriral. Ljudje, ki pri nas živijo že 30 let in več, še danes, ne bom rekel, da ne znajo, ampak verjetno bolj ne želijo govoriti slovenskega jezika, ko pridejo v trgovino, ko pridejo na banke, na pošte, v gostilne, kamor želite. Pač, ne želijo govoriti slovenskega jezika. Nihče mi ne bo oddal, da se nekdo v 30. letih slovenskega jezika ne more navaditi. Lahko bi se ga, morda se ga je, vendar slovensko ne želi govoriti, ker pač se ni želel integrirati v to družbo, v javnem delu tako kot bi se moral. verjetno veste kdo so bili gastarbajterji. Gastarbajterji so bili tisti, ki so v 60., 70., 80. letih prejšnjega stoletja odšli na delo v zahodno Nemčijo. Med njimi je bil tudi moj star ata. 35 je delal, fizično delal fizično delal v Münchnu. Kaj mislite, da ko je prišel gor, da je govoril slovensko ali pa srbohrvaško? Ma ni šans Če je želel delati, je mogel govoriti nemško. To je že zdaj velika razlika med temi, ki k nam prihajajo na delo in pa tistimi našimi državljani, ki so v Jugoslaviji odšli na delo v Nemčijo. Ali mislite, da je bila kakšna združitev z družino? Ni šans. Stara mama je delala tukaj v tovarni, mami je hodila v šolo, kakšna združitev z družino. Prišel je za vikend na vsake toliko časa v Slovenijo, domov k družini, potem pa seveda je prišel nazaj, ko je prišel v penzijo, tako da, poglejte malo svoje starše, svoje stare starše, verjetno koga poznate, kako so oni šli s trebuhom za kruhom in kaj so imeli na razpolago in kaj danes vse mi nudimo (nadaljevanje) ne želijo, nekateri, ne govorim za vse ne, nekateri so celo bolje integrirani kot marsikateri naš državljan, pa vendar, vsi se pa ne želijo integrirati in spoštovati kulture in običajev, kot jih imamo tukaj. Očitno to na nek način tudi vi spoznavate, saj drugače bi sledili amandmaju Levice in bi v SD in Svobodi pač potrdili to, da bi za združitev z družinskimi člani ta pogoj slovenskega jezika črtali, kot je to Poslanska skupina Levice predlagala, pa vendar toliko razuma pri Svobodi in pri SD je. Pri SD predvsem zaradi razvite lokalne mreže; verjamem, da so vas kontaktirali vaši župani, občinski svetniki, članstvo in še kdo. Tudi Svoboda, očitno, na teren vidi oziroma tudi poslanci vidijo, kaj se v določenih lokalnih okoljih, ne samo v Kranju in Velenju, dogaja. Skratka, seveda, tujci, ki pridejo k nam, so dobrodošli, lahko tukaj delajo, lahko pridejo tudi družine, ampak določeni pogoji za to pa morajo biti izpolnjeni. In ko govorimo o integraciji, če se nekdo ne želi integrirati, se ne bo, pa če mu ne vem kaj ponudite. In s tega vidika pozdravljam tudi to, da širite nabor teh, ki so pristojni za te tečaje slovenskega jezika. Zadeva, ki je nerazumljiva. Poglejte, v petek po celi Sloveniji, tudi tu pred parlamentom, so se vozili kmetje s traktorji. Kmetje, če želijo dobiti neka finančna sredstva, se morajo prijaviti na razpise, morajo izpolnjevati pogoje. Si predstavljate, da nekaj kmetov, ker ne bi izpolnjevali pogojev, da bi ta razpis razveljavili in malo spremenili pogoje točno to zdaj vi delate -, ker nekateri, kljub temu, da je zakon iz prejšnje Vlade bil jasen, da je bilo dovolj časa, zadeve niso jemali resno. Vi zdaj greste spreminjat pravila, se pravi, pogoje. Ampak, seveda, od te Vlade smo že navajeni, za tujce vse, za Slovence nič. Dovolj časa je bilo, da bi lahko opravili tisto, kar je bilo zakonsko obvezno. Ampak, glejte, kot nekateri niso jemali resno stvari, pa bi jih lahko, in se jim danes postavlja spomenik »mehki č«, tako v zadnjih dveh letih nekateri niso dovolj resno jemali tega, kar je prejšnja Vlada s tistim zakonom sprejela. In strinjam se s kolegico Sukič, ja, še enkrat bomo tu sedeli čez nekaj mesecev, čez leto in pol in ugotavljali, da je spet problem - eni se bodo prijavili, veliko se jih ne bo prijavilo. In In točno to, ker tudi že ta parlament pošilja sporočila, jaz si tudi ne predstavljam, glejte, Slovenija, kakršna je, tega Nataši ni treba skrbeti, pa koga bo Slovenija deportirala, izgnala nikogar. Nobene družine se ne bo ločilo, nikogar se ne bo poslalo domov, tudi tistih, ki so neupravičeno tukaj, ki imajo zavrnjeno prošnjo za azil, se ne izžene nazaj, se prosto sprehajajo povsod. Tako se tudi družin ne bo ločevalo. Saj to ste danes v bistvu že jasno povedali, kakšne varovalke bodo, kako bodo upravne enote presojale, in s tem že danes v bistvu dajete signal, tudi če se ne boste prijavili, tudi če tečaja ne boste opravili, ne boste poslani ven iz države. Tako iz tega zakona na koncu ne bo nič, kljub temu, da vsaj ta slovenski jezik, to znanje kot pogoj ohranjate. Lahko ministrstvo pride s takšnim in drugačnim akcijskim načrtom, jaz dvomim, da bo uspešen, za nek del ja, seveda tisti, ki se želi integrirati, se bo integriral, z akcijskim načrtom ali brez, tisti, ki pa se ne želi, se pa še s takšnim akcijskim načrtom ne bo integriral.

jaz trdim, da je treba najprej vzpostaviti vso infrastrukturo, ki deluje za integracijo tujcev, potem pa seveda uvajaš takšne člene,

jih je pa mnogo, ki imajo voljo, pa nimajo dostopa. Recimo vam bom primer delavca Mihajla povedala, ki je hodil na tečaj, pozabil doma knjigo, zamudil pol ure tečaja in je imela Delavska svetovalnica ogromno dela, da je prepričala pristojne, da ga niso vrgli ven iz programa. No in če se to zgodi, ko nekdo hodi na tečaj, da te vržejo ven iz programa, kaj bo potem? Bodo rekli: »Nisi imel volje, nisi se hotel integrirati, nisi opravil pogoja, da ne boš si zaslužil podaljšanja dovoljenja.« Take stvari se dogajajo v praksi, pa to je samo eden izmed primerov, verjamem, da jih je še mnogo zelo raznolikih. Ampak to je konkreten primer delavca, ki ga ima zabeležena Delavska svetovalnica, lahko vprašate, če meni ne verjamete, nisem si ga izmislila. In spoštovani kolega, to, da vi pravite kako je bilo v starih časih, glejte, moj prapradedek je tudi šel v Ameriko, ampak ali se mi zdaj vračamo v 19. stoletje, so to naši svetli ideali ali je naš ideal, da so družine ločene? Naj tisti delavec gara in težači in gre tu pa tam za vikend domov pa pošilja denar domov pa živi ločeno? Jaz ne vem o čem vi govorite tukaj. Pravite »ne sprejemajo naše kulture«, glejte, integracija ni asimilacija, tudi to dvoje malo mešate, spoštovani kolega. Vsakdo ima pravico do svojih nekih kulturnih izrazov, do svojega verovanja v okviru svoje religije ali pa, ne vem, ne religije, kakorkoli. Ne morete pa vi zdaj pričakovati, da bodo ti ljudje popolnoma ponotranjili čisto vse naše običaje in čisto vse naše kulturne izraze, tega pa ne morete pričakovati. Prej ste govoril: »ne sprejemajo naše kulture«, eno je govoriti jezik in tu se strinjam, pa še to bi rekla, z A1 se ti pri zdravniku, oprostite, o diagnozi ne boš nič zmenil, tako da to je tudi lari fari, če slučajno kdo o tem govori. Hvala lepa.

Gre za kar pomembno področje in seveda je potrebno tudi o tem razpravlja tudi včeraj smo na odboru kar dolgo na široko o tem razpravljali. Seveda takole je, ugotovilo se je, da je mogoče zakon, ki je bil sprejet, potreben novelacije, tudi s predlogom ni nič narobe, ampak glede na to, da gre za kompleksno zadevo, je pa prav, da se prisluhne vsem stališčem, mnenjem in tako naprej, da tudi pri novelaciji ne pride do nekaterih težav. Zdaj, bilo je veliko pomislekov, da smo na tej strani nekako proti tujcem in tako naprej, pa vendar mislim, da imamo dokaj ista stališča, da nismo proti tujcem, tujci so vedno seveda dobrodošli. Tako kot sem včeraj povedal, ljudje so se preseljevali, se danes in se bo tudi v prihodnosti, pač iščejo boljši jutri za boljši jutri, torej iščejo boljšo priložnost za življenje. Nenazadnje ugotavljamo, da tudi potrebujemo tujce, da lahko država funkcionira, torej da lahko zapolnijo manjkajoča delovna mesta. Zdaj tu ne govorimo samo o ljudeh, ki delajo tista najbolj umazana dela, pod narekovajem, ampak tudi o ljudeh, izobraženih ljudeh in tako naprej, seveda zakon obravnava vse ljudi, ki prihajajo v državo. Ampak glejte, ko se hočeš vključiti katerokoli skupnost, katerokoli, pač moraš izpolnjevati določene pogoje, pogoje, ki jih postavi ta skupnost ali karkoli drugega, karkoli, pa če hočeš iti v šolo, moraš imeti taki pogoji in tako naprej, če hočeš biti član nekega društva, moraš imeti tak pogoj, če hočeš biti državljan, ampak živeti v Sloveniji moraš imeti takšen pogoj.

ko pride družina v Slovenijo in predstavljamo si ženske, otroke, otroke, ki pač pridejo v družbo in kako je njim težko funkcionira v tej družbi, ker ne poznajo jezika. Seveda pozdravljam to, da razširjamo to zadevo, nekoliko sem pa skeptičen to, da vseeno pogoj podaljšujemo za leto in pol. In ko je bila prej omenjena Nemčija, glejte, Nemčija ima pogoj, da mora biti A1 izpolnjen celo pred vstopom v državo, ne torej, ko prideš v državo, ampak pred vstopom v državo. In ko govorimo o integraciji, glejte, vsaka družba ima svoje pogoje in te pogoje je potrebno upoštevati. 20. TRAK: (SC) – 14.35 (nadaljevanje) Ne moreš priti v neko državo pa reči, glejte, to je pa moja miselnost, takšno imamo mi vero, takšno imamo mi zadevo in zdaj se bom pa jaz tu pri vas ravnal tako kot si jaz želim. Spomnimo se, lansko leto je potekalo svetovno prvenstvo v nogometu, kakšne težave so imeli organizatorji v Katarju? Ne moreš piti v Katarju s pločevinko piva po ulici pa reči, glejte, to je pa zdaj svoboda, to je naša identiteta. Bomo videli kaj vam bomo naredili tam. Izgnali vas bodo zaprli in tako naprej. Tako tudi tujci ne morejo priti v Slovenijo pa reči, tu pa bom jaz uveljavljal svoje neke zadeve zadeve kulturo in tako naprej. Seveda moramo jim omogočiti, kar smo tudi z izgradnjo mošeje, pa tako, da lahko opravljajo versko dejavnost in tako naprej, pa vendar vsepovprek pa tudi ne smemo dovoliti tega. Pozdravljam, mogoče razbremenitev upravnih enot, to ni samo zadeva glede tujcev. Mislim, da moramo to urediti na vseh področjih. To je potrebno narediti, ker res smo birokratska država in to seveda vsekakor pozdravljam. Nekoliko pa vseeno bi pa imel stališče, da pa pri pripravi, ker se bo pripravila nova novela zakona, da vseeno prisluhnemo vsem deležnikom pri tej zadevi, ki so, kakršnokoli, imajo, nekako tangirajo na to zadevo: tako lokalnim skupnostim, ustanovam in tako naprej, da bo res vse pri novi noveli zakona, ki so polno s kakršnimikoli pomisleki in da bo glede tujcev dejansko omogočeno življenje. Zdaj tudi tistim, ki prihajajo kot družinski člani v Slovenijo, seveda nikakor ne nasprotujemo temu, da družinski člani ne smejo živeti tistim, ki pridejo v Slovenijo, ampak vseeno tudi tisti, ki pridejo, pač morajo imeti nek pogoj, da lahko v državi funkcionirajo, živijo in tako naprej in to seveda pozdravljam, da so iz koalicijskih strank sprejeli tudi to, da je ta jezik res osnovno osnova, da lahko sploh nekdo funkcionira. Hvala.

nekdo, ki morda ni spremljal te seje od začetka ali pa ni spremljal tudi sej odborov, ki so pač potekali predhodno, bi danes po razpravi nekaterih imel občutek, da pravzaprav govorimo o predlogu zakona, ki ga je predlagala opozicija. Namreč zakaj? Vse tiste pomisleke, ki so v zvezi s tem predlogom zakona in so bile slišati od ene od koalicijskih strank so naslovljene na napačnega naslovnika. Tukaj se morate zmeniti med seboj v koaliciji. Dejstvo je, da je zelo nenavadno, da polemizirate s Slovensko demokratsko stranko, ki je pač seveda takrat, ko smo bili na oblasti, predlagala določene rešitve, ki mislim, da so dobre in bi bile tudi izvedljive, ampak svoje domače naloge niste opravili. Tiste domače naloge, ki ste jo zapisali tudi v koalicijsko pogodbo in to je tako imenovana strategija, ki je danes nimamo in se zadeve seveda prestavljajo v neko prihodnost. Gre samo za to, danes pri tem zakonu. Nič kaj veliko drugega, razen tistih zadev, ki pa se mi zdijo slabe in dolgoročno seveda ne bodo koristile. Danes smo že poslušali kaj naj bi bila integracija, kaj naj ne bi bila integracija. Dejstvo je, da sta za integracijo pomembna dva ključna elementa. Eden je jezik, drugo je kultura, to sta tista ključna elementa. Zakaj, spoštovani državljanke in državljani, povsod v razvitem svetu ne samo, da se učijo ljudje enega tujega jezika, ampak se jih učijo več tujih jezikov in za to plačajo sami, zakaj? Zato, ker ko gredo po svetu, ko morda grejo za s trebuhom za kruhom ali iščejo neko zaposlitev ali nekje želijo začeti svojo pot v drugi državi morajo jezik znati. Malokdo si pač privošči, da nekam pride in seveda ne pozna jezika. Zdaj, danes je bilo tako govora o tem 21. znanju, mogoče bi bilo dobro, da za državljane vendarle povemo, kaj pa ta A1 sploh pomeni, ker smo tako kruta država, da zahtevamo od tujcev, da pridejo do znanja jezika A1. Znanje jezika na stopnji A1 nekako prinaša, da oseba na tej ravni razume in uporablja pogoste vsakodnevne izraze. Vsakodnevni izraz je hvala, prosim in tako naprej. Prav tako ima zelo osnovno, pač spozna zelo osnovne besedne zveze, namenjene za zadovoljevanje konkretnih potreb. Se pravi: vodo, prosim, ali pa: pomoč, prosim. To so zelo osnovne besedne zveze. Predstaviti zna sebe in druge ter spraševati in odgovarjati na osnovna vprašanja, na primer o tem, kje živi, o osebah, ki jih pozna, in o stvareh, ki jih ima. Vse to pod pogojem, spoštovani, vse to pod pogojem, da sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati. Se pravi, kljub temu, da ta oseba opravi tako imenovano A1 znanje slovenskega jezika, še vedno potrebuje pomoč tistega, s katerim komunicira. mislim, da je tukaj že velika odprtost države, da je pripravljena pomagati na ta način, da ko nekdo osvoji A1 znanje, da na drugi strani vendarle govorimo z njim na takšen način, da razume, ker nenazadnje tudi tega ne bi bilo potrebno. Toliko o neprijazni Sloveniji in toliko o neprijaznosti do tujcev. Naprej, zelo ključno se mi pri tej zadevi zdi, ker danes poslušam neke puščice v eno smer, napačno, to sem že povedala, v opozicijo, kaj ste pravzaprav vi v določenem amandmaju zapisali, ker tega pač na nek način kar težko razumem, mogoče mi bo tudi predstavnik ministrstva, ker danes bi mogli se obračati na ministrstvo, ki je predlagatelj tega zakona. Ampak poslušajte, vi pač pravite »do uveljavitve strategije, ki naj bi bila sprejeta v šestih mesecih«. Eno leto boste kmalu na Vladi. Se pravi, nobene ovire ni bilo, da bi to strategijo že imeli. Nobene ovire. Tudi če niste takoj začeli pripravljati, bi pa zdaj v šestih mesecih, če pogledamo nazaj, če bi oktobra začeli pripravljati, bi danes bila že na mizi. Se pravi, v šestih mesecih bo strategija uveljavljena. Zdaj ali je že pripravljena? Je že pripravljen kak osnutek? Zakaj vas to, spoštovani minister, sprašujem? Namreč, zato, ker vi v obrazložitvi že poveste kaj bo ta strategija vsebovala. In jaz bi res rada vedela ali že osnutek obstaja? Kajti, za vloge, ki bodo vložene po uveljavitvi vladne strategije, se bo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združevanja družin zahteval tudi pogoj predložitve potrdila o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika. Se pravi, strategija je še nimamo, tukaj pa že vemo kaj bo vsebovala. Bo res to vsebovala? Lahko kar tako na pamet sprejemamo zakone, ki pravijo, da bo v pol leta strategija sprejeta in tudi kaj naj bi že ta strategija vsebovala. To so zelo pomembna vprašanja. Če bo res temu tako, pomeni, da boste v pol leta rešili vse težave, kar se tiče izobraževalnih programov, ki bojda se jih sedaj ne da kakovostno izvajati, ker imamo premalo izvajalcev.

S tem, ko pač zadeve usmerjate na strategijo, na nek način zamikate potem zadeve za 1 leto pa pol, pravzaprav na nek način želite povedati, da zakona ne želite, ne želite izvajati in da ni problem v samem zakonu, ker dejstvo je, da je vaša, vaš način delovanja, zdaj pa to že državljanke in državljani javno govorijo, ptički čivkajo v vašem sistemu in sicer, tisto kar je bilo sprejeto, bodisi zavračate bodisi pa podaljšujete uveljavitev predlogov zakonov. Obljubljate neke reforme, ki jih ni, hkrati pa danes poslušamo iz vaše strani, vam bom povedala, za povabljene tujce. Jaz ne vem, imamo povabljene, nepovabljene in tako naprej, ampak jaz mislim, da za tujce ne moramo prevzeti odgovornost. Zdaj absolutno je treba prevzeti odgovornost, ampak v prvi vrsti smo v tem Državnem zboru zato, da prevzemamo odgovornost za lastne državljane, za lastne državljane -. Zdaj pa mi povejte, A1, kajne, A1 jezik je problem znanje, po drugi strani pa bi ti tujci opravljali dela, kjer se pravzaprav sploh ne bodo razumeli. Ne bodo razumeli ne napotkov, ne bodo razumeli ne same izvedbe del. To pa je problem. Danes je bilo že izpostavljeno, kako težko je v izobraževalnem procesu, ko starši ne vedo, kaj se od otrok zahteva v šoli, ne morejo jim pomagati, ker so pač brez znanja jezika, po drugi strani vemo, kako je pri obisku zdravnikov, nekateri se znajdejo, pa koga pripeljejo s sabo, vendar pri teh zadevah, veste, moramo biti res zelo previdni, kajti kaj hitro se lahko zgodi, da pride do napačnega tolmačenja stanja in posledično seveda nosi to odgovornost, a veste, na sebi zdravnik, zdravnik nosi potem tiste posledice, če je karkoli narobe, ker mu ni vseeno, ker je zavezan neki etiki in ne gre samo za to, da opravi s pacientom, ampak da mu tudi pomaga. Skratka, jaz res ne razumem, zakaj se te zadeve pač na tak način podaljšujejo, niti nimamo strategije, kot če če se na njo sklicujete, da bi sploh lahko videli potem stanje in jaz mislim, da je to pač na nek način metanje peska v oči. Zdaj, kot drugo, treba je tudi vedeti, kar se tiče zlorab. Vi zdaj pač ukinjate tudi tako imenovano polletno preverjanje, če tako rečem, stanja. Glejte, to je slabo. Naši državljani, če so na Zavodu za zaposlovanje, morajo redno obiskovati ta zavod, na par mesecev, povedati kakšno je stanje in tako naprej, kam so se vse vključili, za tujce pa tega več ne bo treba. Tukaj gre pa res za huda dvojna merila in nekorektnost do lastnih državljanov. Zdaj, lastni državljani prihajajo na zavod, se morajo pogovarjati, povedati kaj vse so se vključili, kako in kaj in potem dobivajo tudi različne odločbe in jaz mislim, da tukaj pač bi bilo nujno, da se ta zadeva, kar se tiče tujcev, obdrži, tudi zaradi različnih zlorab. Zdaj smo pa pri tistem, ko pač nekako želite na eni strani govoriti, kako pomembni so tujci, pri tem pa ne želite videti ali pa ne želite slišati, da pač prihaja do zlorab, ki jih na koncu plačujejo davkoplačevalci države Slovenije, državljani Slovenije te zlorabe plačujejo. Prej ste rekli, da zlorabljajo tudi lastni državljani, absolutno in to ni prav, to ni prav,

na način, kot je na primer ta, mi dobro vemo oziroma tisti državljani, ko ne vedo za neke socialne podpore, socialne oblike socialne pomoči v Sloveniji ni pogoj državljanstvo, ampak je pogoj stalno prebivališče. tukaj smo se o fiktivnih prebivališčih že veliko pogovarjali, ampak kaj me moti, država država namesto, da bi fiktivna prebivališča poiskala sama, poostrila nadzor, naredila potrebne sankcije, danes od lastnih državljanov, ki plačujejo v to blagajno, zahteva, da sami iščejo zlikovce, če so slučajno na njihovem naslovu prijavljeni. To je pa noro. To je dolžnost države in to, da imamo po, ne vem, 50, 100 prijav na enem prebivališču, če bi bile tu hude sankcije in dober nadzor, se to ne bi dogajalo in to samo zato, ker potem nekateri seveda pokoristijo vse tisto, kar iz tega naslova potem sledi in to ni prav. In normalno, da so državljanke in državljani, bom rekla, zaskrbljeni nad tem. Glejte, beremo na eni strani, da smo v bistvu zato, ker nimamo pravih rešitev za krizo v državi, se bodo zdaj tudi dvignili stroški za tiste, ki potrebujejo, se pravi za invalide in starejše, ki potrebujejo pomoč na domu. Vse občine bodo dvignile stroške, nekatere so že. To je odgovor na to, ker nimamo dolgotrajno oskrbo in seveda je problem tudi kadrovski, v smislu finančne slike, seveda, saj ste zavrgli Zakon o dohodnini, kjer bi bile neto plače višje in to ne na račun, se pravi delodajalcev. Zdaj pa seveda vi imate vedno rešitve, ki grejo s strani delodajalcev in potem so to seveda problemi. In tukaj pred nami je problem za naše lastne državljane. Zdaj, kot rečeno, ta predlog zakona ste pripravili v v koaliciji. Gre za to, da neke zadeve, jaz trdim, da niste želeli udejanjiti in ste pač iskali način, da se te zadeve prestavijo nekam v prihodnost, ampak zagotovo pa je pomembno to, da v prvi vrsti poskrbimo za lastne državljane. Jaz še vedno upam, še vedno upam, da boste predlagali kakšne ukrepe, konkretne ukrepe, ki bodo ustavili odhajanje našega kadra v tujino. Zakaj? Zato, ker verjamem v naš kader, zelo verjamem, spoštujem naše izobraževanje, spoštujem naš izobraževalni sistem in si želim, da bi čim več kadra ne samo ostalo, ampak da bi se vrnilo nazaj v Slovenijo. In verjemite mi, več ko bomo vrnili kadra nazaj, bolj ko bomo poskrbeli, da kader ne bo odhajal in seveda prilagodili temu ustrezno tudi celoten izobraževalni sistem, ki bo prilagojen potrebam države, manj tujcev bomo potrebovali, ker ne bo nekih delovnih mest, ki bodo ostala prazna. Jaz razumem tudi delodajalce, da iščejo da iščejo ustrezen kader in da so posamezna kadrovska področja v manku, ampak to nas ne sme odvrniti od tega, da seveda tisti, ki prihajajo, vendarle znajo slovenski jezik, saj je v tej najnižji stopnji, kot smo rekli, A1. In to je pomembno, to je v končni fazi glavnega pomena tudi zaradi njih samih, kajti tudi za njih ni prijetno, da so nekje v okolju in v bistvu vprašanje, ki jim ga zastaviš, ne razumejo, ampak to se dogaja, ker se seveda krši tudi zakonodaja, ampak verjemite mi,

nepotrebno. Je pa tudi tako, rekli ste, ne bo asimilacije, mislim, ne bo, bom rekla, integracije, če ne bomo mi plačevali znanje slovenskega jezika. To se pa ne strinjam. Vsak, ki želi iti nekam drugam, ki se želi zaposliti v neki drugi državi, mora pa vendarle pokazati lastni interes lastni interes in po potrebi si tudi omogočiti plačilo jezika. Nenazadnje sem prej povedala, tudi mi plačujemo različne oblike jezikovnih šol, če želimo iti nekam drugam. Gre res za osnovno učenje in to bi mogel v prvi vrsti biti interes tistega, ki prihaja. Interes države bi pa mogel biti, da mu omogoči pogoje, da to izobraževanje stori, ampak ne finančno, ne na račun davkoplačevalcev, ampak pogoje, da imamo zadosti izobraževalnih centrov, da seveda tukaj ne gre za neko hudo obliko pridobitništva, ampak da se gre za to, da se dejansko pač opravijo lahko ti tečaji. Tudi tako je, veste, če si nekako sam na nek način finančno zadeve prispevaš, jih tudi bolj resno jemlješ. Veste, tisto, kar je kar tako dano, ljudje tudi tako vzamejo, malo kar tako. Tisti, ki seveda nekaj investira v neko zadevo, jemlje zadeve veliko bolj resno. Prej je bilo rečeno, da je pač en mladenič ni prišel pravočasno na izobraževanje in so ga pač izključili. Ja, poglejte, če jaz zamudim na izpit na fakulteti pet minut, mi rečejo, hvala lepa. Če zamudim na predavanje, mi ne bodo opisali, da sem bila na predavanju, tako to je, red pač moraš vzpostaviti. Samo to, da nekdo pa hodi na tečaj in da bi bilo to že dovolj in da se mu samo opisuje čas, da je bil tam, glejte, to to ni nobena dodana vrednost, to je, potem se me ta ne peska v oči, da se neko učenje dejansko izvaja. Pač izpiti tako kot so v šolah, tako kot so pri vsakem zaključku, tako je pač tudi pomembno, da so tukaj in da, potem tudi sam posameznik vidi, kje je pri znanju jezika, za katerega se je odločil. Tako da jaz imam tukaj tudi mešane občutke, ko pač se uvaja nazaj ta brezplačnost, ker menim, da pač odgovornost je vendarle najprej na strani tistega, ki ima željo priti v neko državo, država pa naj seveda poskrbi za ustrezne pogoje, ne pa dajanje potuhe.

Torej, zahteva po izpitu A1 je diskriminatorna, pa ne zato, ker bi to bil tako težek izpit, kot nam je pojasnila lepo tudi že kolegica, ampak zato, ker v slabši položaj postavlja zgolj eno skupino, določeno skupino tujcev. Je tudi spolno specifična, ker v realnem življenju prizadene predvsem ženske priseljenke in jih postavlja v ranljiv položaj, zaradi oteževanja družinskega življenja in združitve z družino. Z vidika integracije je povsem nemogoča, saj bi morala najprej zagotoviti široko dostopnost učenja jezika, šele nato pa postavljati razne pogoje po znanju tega jezika. Kaznovalni prijemi so neprimerni, brez da se vzpostavi dovolj široko dostopno učenje jezika. Sprašujem se, ali bo zdaj Slovenija izvajala prisilne ločitve družin, zaradi neizpolnjevanja pogoja A1? Jezika v vsakdanjem življenju se ne, da izmeriti niti naučiti z A1 kot to dobro kažejo tudi izkušnje drugih držav, recimo tudi Avstrije in 25. Mi bi torej sprejeli samo delavce, samo fizične delavce, ne pa tudi njihovih svojcev in njihovih družin, ker rabimo delovno silo zgolj za to in zgolj to. V takšni obliki in takšnega zakona žal ne morem podpreti, ker je diskriminatoren, ker je izključevalen, ker je neživljenjski in je nehuman. Prav v odnosu do tujcev se vse prehitro pokaže ksenofobija, celo rasizem, tudi države in njenega aparata. Integracija, če je uspešna, lahko pomeni tudi izgubo identitete in tu smo na tankem ledu in moramo k tem zadevam pristopati z veliko mero občutka…

Govorili ste o zlorabah, ki nam jih prizadenejo tujci, ki živijo pri nas. Tukaj naj rečem samo to, da 100 tisoč tujcev tukaj plačuje davke in tudi prispevajo ne samo z delom, ampak tudi na druge načine k blagostanju te države in družbe. In pravite tudi, da moramo poskrbeti za lastne državljane, v prvi vrsti za lastne državljane. Seveda, ampak tudi tujci skrbijo za nas, za naše državljane, enako. Hvala. Naslednja ima besedo poslanka Lucija Tacer, izvolite. Hvala. Zakon o tujcih, ki ga danes obravnavamo, prinaša dve glavni spremembi, ki jih sama vidim in mislim, da sta pomembni. Ena je razbremenitev administrativnih ovir na upravnih enotah, druga pa je ta integracija o kateri govorimo in se mi zdi, da danes še bolj kot včeraj na odboru polemiziramo, kljub temu, da če bi se držali dejansko črke zakona, ki je predlagan, nimamo toliko različnih pogledov. Moram se odzvati najprej na razpravljanje o izpitih A1, ker se mi zdi, da so bili predstavljeni na tak poniževalen nekako način do tiste osebe, ki se to uči. Sama imam kar nekaj stika z ljudmi, ki se poskušajo učiti A1 tukaj v Sloveniji in tudi so poskušali ta test opraviti, verjamem pa, da tudi državljani, ki to spremljajo in veliko nas je Slovencev po svetu, Slovencev v zamejstvu, ki so se kdaj že integrirali v kakšno tujo družbo in bodo lahko pritrdili, da ni tako lahko. Jaz sem se integrirala v tujo družbo, ko sem bila otrok in je to še najlažje in sem tudi gledala, kako so se moji starši integrirali v družbo in so imeli veliko več problemov in tudi na ravni A1, na začetku, posebej ko se srečuješ z interakcijami, ljudmi ki imajo tak odpor do tujcev kakršnega iz nekaterih strani danes slišimo, na žalost, ni tako lahko, še posebej pa je to težko izvesti o nekem formalnem okolju osebam, ki že zelo dolgo, če sploh kdaj, so v nekem formalnem okolju pisale in izvajale test. Tako da, meni se prvo kot prvo zdi, da mi nismo pristojni za to, da ocenjujemo, kako lahko ali težko je opraviti izpit na ravni A1. Za to imamo strokovne institucije in pozdravljam, da ta zakon v bistvu razširja nabor izvajalcev, s čimer imamo problem in smo ga v bistvu vsi zaznali in to moramo rešiti, kaj ne, da bomo imeli dejansko dovolj tečajev, in da bomo imeli dovolj izvajalcev, ki bodo potem omogočali tistim tujcem, ki bodo želeli v naši državi ostati, da opravijo na daljši rok, trenutno predvideno po 18. mesecih od uveljavitve tega zakona, tudi izpit na ravni A1.

bo vedno bolj raznolika. In to, da se zgledujemo po nekih postopkih integracije iz začetka 20. stoletja se mi zdi, mislim, nekonstruktivno za našo prihodnost, pozitivno pa za oceno stanja zdaj, ker seveda, jaz sem vesela, da se tujci danes ne integrirajo na isti način, kot so se pradedki od kolega Mahniča… A dedek? Moji stari starši in verjamem, da mnogi od nas so se tudi integrirali in želela bi si, da bodo naše generacije in tiste naprej imele v bistvu lažje postopke in da bomo se bolj na nek moderen način odzivali na težave, ker je konec koncev to tudi v našem interesu. Naslovila bi na kratko samo še to prehodno obdobje, ki se mi zdi pomembno zato, da naslovimo, kako v bistvu spreminjamo zakon, ki bi stopil drugače v veljavo aprila. To je tudi razlog zakaj se obravnava po nujnem postopku. Sama sem velika zagovornica rednih postopkov, tukaj pa je nujen postopek pač potreben, ker drugače bi prišli v situacijo, kjer bi morali tujci izpolnjevati pogoje A1 brez, da bi bili da bi bili zagotovljeni tečaji in pa sploh pa kapacitete za izpite. Zato je imela priložnost udejanjati tudi prejšnja vlada, glede na to, da je bilo prehodno obdobje dve leti, tako da ne vem, če je ravno primerno, da se danes samo na teh deset mesecev vsi izgovarjajo. Prehodno obdobje vključuje najprej obdobje šestih mesecev po uveljavitvi zakona, v katerih bodo pač veljali pogoji kot do zdaj, kjer ni treba za podaljšanje bivanja v primeru združitve z družino predložiti kakšnega potrdila o znanju slovenskega jezika. V naslednjem letu bo potrebno izkazati samo, da se je oseba udeležila tečaja, ravno zato, ker, kot smo skupaj ugotovili, nimamo dovolj kapacitet, da bi izvajali te izpite. Potem po obdobju 18 mesecev pa bodo mogli tujci, ki se bodo želeli integrirati v našo družbo, v bistvu narediti izpit na ravni A1. Zaključila bi z mislijo, da res sovraštvo ni prihodnost. In mislim, da v nekem temelju se o tem strinjamo. Vseeno pa po nepotrebnem, se mi zdi, prihaja do zelo nestrpnih razprav. Vidim, da mnogi kolegi imajo ali svojce ali so se sami že kdaj integrirali in od tistih tudi iz desne strani vidim večje razumevanje za te postopke. Dodala bi še samo misel glede potencialne diskriminacije, na katero je opozorila Zakonodajno-pravna služba. Tukaj bi rekla, da smo v opoziciji glede na naša usklajevanja zelo pozorni na to, da bi lahko prišlo morebitni problematiki teh členov z vidika enake obravnave in bomo zato ravno v tem prehodnem obdobju skupaj delali tako na področjih Zakona o urejanju trga dela in tudi o visokem šolstvu za to, da bomo zagotovili, da so v bistvu primerljivi položaji tujcev izenačeni in seveda ne bomo uzakonjali diskriminatornih določb. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da ima repliko najprej kolega Žan Mahnič in potem Anja Bah Žibert. Izvolite. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. No, zdaj, če ste kaj mojstri, ste mojstri manipulacije. Zdaj tukaj imamo zakon, ki je očitno problem. Problem na eni strani SD SD pa Svoboda, na drugi strani pa Levica. In s prstom zdaj hočete pokazati, aha, ta zakon je tisti, ki ga problematizira SDS. Saj ne vem od kje ste to pripeljali, ampak zdaj vaše koalicijske sprege vi pospravite znotraj koalicije, ne nas mešati. Mi smo prišli samo s tremi amandmaji. Rekli smo, da podpiramo to, kar vi takrat ste na odboru že naredili, se pravi, da niste bili za to, da se na predlog Levice da ven pogoj znanje slovenskega jezika in to je to. Kar je že kolegica omenila, pa tudi prej podpredsednica,

ki so takrat šli gor, integrirali v nemško družbo? Ja, saj drugače gor delati ne bi mogli, drugače gor delati ne bi mogli, in rečejo potem, ja, obujate stare čase, ja, ne vem kdo v tem parlamentu obuja stare čase. Ampak glejte, moj moj ata je šel vsako leto v bavarski uniformi na Oktoberfest. Jaz tujcev v Sloveniji še nisem videl, ki bi z narodno nošo šel na kakšno našo veselico, mogoče tam v Šestici »kelnarijo«, to je pa tudi vse, In, hočem reči, da če se on ne bi želel integrirati, se tudi ne bi in želja po integraciji je tisto, kar je pomembno, najpomembneje, ne pa kakšne pogoje vse se ustvarja.

predsednica, da v bistvu olajšamo situacijo kolegu Mahniču, ki je zdaj izpostavil, da izgleda se ne druži s priseljenci, tujci, glede na to, da se soočamo s tako stisko pri izvajanju tečajev, a ne, v bistvu imamo veliko prostovoljnih organizacij, kot recimo Filantropija, kjer sem sama učila slovenščino in če bi si želeli v bistvu spoznati kakšnega priseljenca in iz prve roke ugotoviti, mu lahko predlagamo, da se vključi

to sicer ni bil najbolj postopkovni, je pa bil duhovit vložek, tako da se mogoče lahko, postopkovno, pa bo zdaj menda po črki Poslovnika, ne? Kolega Mahnič, izvolite. Če sem bil izzvan mi vsaj dovolite, da odgovorim podpredsednica. Kolegica, če že vi jemljete denar davkoplačevalcev pred, preko nevladnih organizacij, jaz jim jih zagotovo ne bom. to smo zdaj videli 2 primera postopkovnih predlogov, ki to niso, zdaj pa pozivam poslanko Anjo Bah Žibert k repliki, ki pa to bo, kajne? Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Absolutno bo replika, ker jaz sem tista, ki sem govorila o izobraževanju A1. Zdaj, ali kolegica ni dobro razumela moje izjave, kar se velikokrat dogaja, bom povedala še enkrat. Ni treba vam zavijati z očmi, samo poslušajte, ker drugič ne boste govorili potem neumnosti. Namreč jaz nisem v nobeni, nobeni izjavi, v svojem nastopu rekla, da je učenje slovenskega jezika lahko, sploh ne, slovenski jezik je eden težjih jezikov, rekla pa sem, kaj A1 tečaj prinese tistemu, ki se uči in kakšna znanja s tem A1 tečajem pridobi in sem povedala, da gre za osnovno komunikacijo in vse lepo naštela, po Filozofski fakulteti. Se pravi, zdaj, če se s tem ne strinjate, ker ste strokovnjakinja, boste pač povedala Filozofski fakulteti, da to ni tako. Zdaj drugo,

bi pa rekla, da predno govorite komu o sovraštvu, se zamislite na kakšen način ste prišli na oblast, na krilih tistih, ki so ga sejali vsak petek s klici(?) k umorom, k ubojem in seveda sovraštvu določene politične opcije. Tako da, jaz mislim, da ste zadnji, zadnji, ki lahko govorite o nekem sovraštvu in še enkrat, mi mi nikogar ne sovražimo, to smo že v 30. letih pokazali in če pa imamo radi svoje državljanke in državljane, prosim, ne jemljite to kot zlo, ampak poskušajte enkrat biti državotvorni. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Anton Šturbej. Izvolite. ANTON ŠTURBEJ (PS SDS): Predsedujoča, hvala za besedo. Tudi jaz podpiram integracijo v Slovenijo oziroma v slovenski prostor na osnovi jezika.

in če bi ga na hitro pregledali, bi videli mnoge pomanjkljivosti, zato mogoče ni toliko funkcionalen, operativen in na določenih točkah ali členih je praktično neizvedljiv. Če pa pogledamo, da lahko izpitni center sodeluje z zunanjimi izvajalci, jih že imamo tukaj 18 in zelo sem vesel, da tudi med njimi je Ljudska univerza v Rogaški Slatini. Tudi v Rogaški Slatini imamo nekaj tujcev in v kolikor bo tam potekal ta program, bodo imeli tudi možnost se tu prijaviti. Zdaj vsi govorite kako težek je ta izpit oziroma ali pa z vidika nedostopnosti stopnji A1, pa bi mogoče samo toliko, da zunanji izvajalci lahko razpišejo samo en dodatni izpit na leto, to pomeni, da že tukaj v 3. členu imate problem oziroma imamo problem. V kolikor bi lahko vpisali več tečajnikov, v kolikor en izpit gre skoz, potem pač za enega še lahko zaprosijo. V čem je pa še večji problem? Ko v 5. členu nekako omejujemo oziroma da na izpit lahko pride 5, najmanj 5 kandidatov oziroma 6 kandidatov in pa potem, v kolikor jih je manj, izvajalec nekako preusmeri na drugo univerzo. To pomeni, da tukaj ni neke volje na takih območjih, da pride samo na izpit 6 ljudi, to pomeni, da tudi tujci morajo izraziti neko bom rekel, voljo, da pristopijo k izpitu. In zdaj, kar je še najpomembnejše, kar me je, nisem prej vedel, ampak iz tega dejansko pravilnika lahko razberemo tudi, da kandidatke, ki po zakonu, bom rekel, ki ureja trg dela, oziroma imajo manj osnovne šole oziroma nezaključeno osnovno šolo in imajo manj kot 6 razredov osnovne šole, da se tudi njim prilagodi ta program. To pomeni, da ni potrebno izvajati pisnega izpita, ampak samogovornega na nivoju vstopne ravni, to pomeni vstopno raven A1. In potem še imate tukaj, kar je zopet zanimivo in ni diskriminatoren, diskriminacije v tem pravilniku dejansko ni, na tem nivoju, »za kandidatke s posebnimi potrebami se izvajanja izpita ustrezno prilagodi«. Tudi to je vse tukaj znotraj. Potem zunanji izvajalec ima 8 dni pred razpisanim rokom, da izpitni center po navadni pošti ali celo po e-pošti lahko obvesti izpitni center, da bo se izvajal določen izpit pri

potem ne bi več govorili o neizvedljivosti, ampak po tem pravilniku smatram, če bi zdaj samo na kratko teh 18 izvajalcev zunanjih nekako preštel, jaz mislim, da lahko na letni ravni teh 18 centrov izvede tudi preko 6 tisoč izpitov, ampak da je resnično zainteresiran tako tisti, ki želi priti na izpit in pa izpitne komisije. Hval. Najlepša hvala. Sprašujem, če morda želi še kdo razpravljati? Vidim, da interes je, zato vas pozivam, da se prijavite za razpravo in sicer začenjam prijavo.

Hvala, spoštovana predsedujoča. Kolegice in kolegi. Zdaj moram reči, da me skrbi ta debata danes predvsem z ene strani, ki jo ni teme v tem Državnem zboru, da ne sprevržemo na neko ksenofobično debato, strašenje pred tujci, populistične izjave nekaterih, ki so meje, branik slovenskega jezika, slovenstva in še podobnih neumnosti. Jaz bom povedal par primerov. Sem delal 37 let skoraj v industriji, zadnjih 16 let sem vodil kadrovsko službo v enem velikem slovenskem podjetju, ki je že desetletja, spoštovane kolegice in kolegi, rabila in ni dobila delavce zaradi izmenskega dela, to je bilo v steklarni, zaradi težkih pogojev dela, isto je bilo pri sosednji družbi Rudnik RTH Hrastnik Trbovlje. Spoštovane kolegice in kolegi, mi naših ljudi za težka delovna mesta in za dela v težkih pogojih nismo dobili. Tudi imajo primere, ko je poslanec Mahnič je rekel, da imamo ljudi, ki so že 30 let pri nas, pa še kar ne govorijo slovensko pač govorijo svoj materni jezik, tudi taki so, seveda so.

Mi smo pridobivali tujce predvsem iz bivše Juge, smo imeli postopek integracije v podjetju narejeno, ker smo jih naredili, tečaj slovenskega jezika seveda ne more človeku, ki ne zna par besed slovenskega jezika zaupati stroj, več milijonov vredne stroje v upravljanju. vas omenil, da jih je velika večina, ne vem, kolega Šturbej ali kdo, podatke, da jih imajo manj kot osnovno šolo. Problem bo ampak te, spoštovani kolegice in kolegi, nam opravljajo zjutraj, ko se peljemo v službo, jih vidimo na komunalnih vozilih, ko nam čistijo smeti, jih vidimo na pogrebnih zavodih, na delih, ki jih naše državljanke in državljani nočejo opravljati. Jaz podpiram tisto, kar je tudi v tem osnutku noter, da mora država pripraviti neko integracijsko politiko, da ljudi, ki pridejo tudi v neko drugo, da se v čim krajšem času prilagodijo temu. Je pa dejstvo, spoštovane kolegice in kolegi, nataliteta in vse, kar prihaja v naslednjih letih, generacije, ki jih je manj, mi bomo potrebovali tujo delovno silo. Tako da, jaz pričakujem res tako kot je zapisano, da bo čim prej pripravljen ta Zakon o integraciji in da uredimo to ali nam paše ali ne. Mi bomo tudi v letih, ki sledijo desetletjih, primorani iskati tudi tujce. tako kot par kolegic in kolegov, tudi sam sem, bom sprejel to zadevo in upam, da tako kot je zakonsko zastavljeno, da bo ministrstvo tudi uresničilo te svoje obljube. Hvala lepa.

slovenščine, torej v našem primeru slovenščine kot drugega jezika, torej kot jezika okolja za boljše sporazumevanje do večje mobilnosti tudi teh priseljenih, torej, do tujcev, ki pač pridejo v Slovenijo in da to pač omogoča vsekakor boljše medsebojno razumevanje in prej ko se lahko vključijo, bolje je. Kar se tiče pa A1. A1 je tako imenovana tudi po skupnem evropskem jezikovnem okvirju, je to v bistvu preživetvena raven. To je edino, kar želimo poudariti in da to ne bi smelo predstavljati velikih težav. Še enkrat, nobena integracija brez znanja jezika v državi, v kateri živiš, pač ni mogoča. Toliko.

Ja, v bistvu se strinjamo, za integracijo je pridobitev in pridobitev pravic je znanje jezika potrebno. Zdaj na kak način to izvajamo? V praksi se je pokazalo, da v preteklosti nismo zagotovili dovolj tečajev, niti nismo sposobni sprocesirati vseh preverjanj znanja jezika. Zato smo zdaj ta zakon predlagali, da v prehodnem obdobju zagotovimo te stvari, infrastrukturo, izvajalce in omogočimo ljudem, da se jezik naučijo.

Dejansko se je v zadnjih skoraj deset letih več kot podvojilo število zaposlenih tujih delavcev v Sloveniji, očitno zato, ker pač tudi za določene oblike dela nimamo svoje delovne sile. Skrb za lastne državljane, ja, prednostna skrb za lastne državljane, ampak v kolikor imamo za to, da naša država funkcionira, zaposlene tuje delavce, ki živijo v Sloveniji, so tudi med njimi veliko njih, naši državljani, je potrebno tudi za to poskrbeti. Jezika se ne naučijo nekateri dovolj hitro, nekateri ljudje imajo posebne potrebe. Tudi v našem izobraževalnem sistemu imamo otroke s posebnimi potrebami, prilagojene oblike učenja in jaz mislim, da je prav, da tistim ljudem, ki so ki so drugačni, omogočimo tudi drugačno obravnavo pri tem zakonu in pri pridobivanju znanja jezika. Strategije Slovenija žal v 30 letih ni bila sposobna sprocesirati. Prav je, da jo naslovimo in da jo pripravimo, da bomo imeli neko bolj dolgoročno stabilno politiko na tem področju. Gospodarstvo ima potrebe po delavcih in veliko pozivov tudi s strani gospodarstva imamo, pa ja ne boste zdaj popolnoma zaostrili na tem področju tujim delavcem možnost dela v Sloveniji. V praksi se namreč že dogaja, tudi v Pomurju, vem, da nekateri registrirajo podjetje na Hrvaškem, tam zaposlijo delavce iz tretjih in ne vem katerih držav, da jih potem uporabljajo za delo v Sloveniji. In to se bo pač dogajalo, če bomo v Sloveniji preveč zaostrili določene pogoje. Jaz mislim, da je prav, da se v teh kjer se strinjamo najdemo in da se nehamo politično preigravati, strašiti s tujci. Za integracijo tujcev in vseh državljanov Slovenije pa je potrebna tudi z naše strani včasih gesta. Pa imamo tudi lastnih državljanov veliko, ki niso dovolj integrirani, pa se je potrebno vprašati ali zaradi takšnih ali drugačnih izpadov se te stvari dogajajo. Tako da dajmo ta zakon spraviti skozi in potem po letu, dveh bomo pa videli analizo, takrat se bodo pa ukrepi za vse enako, prehodno obdobje pa je potrebno.